Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Trenutno je prijavljenih šest razpravljavcev. K besedi vabim Jožeta Horvata, pripravi pa naj se poslanec Andrej Hoivik. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana gospa podpredsednica. Spoštovani gospod državni sekretar, kolegice in kolegi! Kot je že povedal kolega Jernej Vrtovec, bomo mi ta zakon podprli oziroma bomo glasovali za predlog, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. Nekateri ste, oprostite, na pamet govorili o tem, da je naša davčna reforma, ki smo jo sprejeli v lanskem letu, delno tudi v letošnjem, v začetku leta, tukaj mislim predvsem na Zakon o dohodnini, napačna, ne vem, kako ste že pospremili to davčno reformo, niste pogledali številk. Tudi jaz nisem pogledal številk, ker nisem mogel pogledati številk, navadno na dnevni ravni spremljam realizacijo proračuna. Gospod državni sekretar, ne vem, zakaj danes program APPrA ne deluje, bi vas, da svoje kolege na Ministrstvu za finance na to opozorite. Ker vi lahko prek spleta na dnevni ravni spremljate ključne postavke tako na strani prilivov kot tudi odlivov. Lahko bi vam, pa žal ne morem, postregel s podatki o prilivih iz naslova davčnih prihodkov na recimo včerajšnji dan, ampak bom postregel s podatki, ki so seveda uradni, narejeni, zbrani na Ministrstvu za finance, za prvih pet mesecev, ker pač govorimo o Zakonu o davku na dodano vrednost. Generalno smo mi v naši davčni reformi davke sprostili, Zakon Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb in tako naprej, predvsem Zakon o dohodnini. Podatki so naslednji in kažejo na to, da velja dejstvo, da če vi davke znižate, so lahko davčni prilivi pa višji, pa višji, zahvaljujoč trenutni še vedno zelo visoki zaposlenosti, stabilnemu trgu dela ker vse to prispeva k rasti prihodkov od dohodnine, ki so se zvišali recimo za kar 6,2 % v primerjavi z enakim petmesečnim obdobjem lansko leto. smo pri davku na dodano vrednost. Prilivi od davkov na dodano vrednost so dosegli približno 1,9 milijarde evrov – govorim za prvih pet mesecev – kar je za več kot 23 % oziroma 355 milijonov evrov več kot v enakem obdobju lani. 355 milijonov več kot v enakem obdobju lani. To je dejansko odraz gospodarske aktivnosti, kar je bil naš cilj. Mi smo se najbolj bali, da bi v času epidemije gospodarstvo pokleknilo, ampak z ukrepi, ki so seveda tudi nekaj stali, normalno, smo hvala bogu zadržali gospodarstvo v dobri kondiciji, kar je še posebej pomembno ravno pred izzivi, ki so pred nami to jesen. Ne želim strašiti, ne želim sejati pesimizma, beremo, tudi vi, gotovo, poročila recimo naše najpomembnejše zunanjetrgovinske partnerice Nemčije, kaj se dogaja tam, kakšne so napovedi za jesen v Nemčiji, in tako dalje To, še enkrat, je dejstvo, če vi davke znižate, če davčni primež nekako sprostite, ni rečeno, da boste imeli manj davčnih prilivov. Nekateri so nam govorili čisto na pamet, čisto politikantsko, da bo zaradi našega Zakona o dohodnini propadel državni proračun in tako dalje in tako dalje. Ampak v času našega predsedovanja Svetu Evropske unije je Evropska komisija 13. oktobra lani pripravila eno zelo kvalitetno sporočilo Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij, kjer, poenostavljeno rečeno, definira nabor orodij, s katerimi se naj ali lahko države članice spopadejo z energetsko draginjo. Vemo, kje so vzroki – predvsem pri brutalni vojni v Ukrajini. Vse to je dejansko močno pritisnilo in še pritiska in bo še pritisnilo na proračune naših gospodinjstev, tudi v Sloveniji. In seveda vse to dela velike skrbi tudi evropskemu, ja, tudi slovenskemu gospodarstvu. Ukrepi, ki so opisani v tem paketu, ki ga je pripravila Evropska komisija in jih nekatere države članice že zelo aktivno izvajajo, so namenjeni odzivu na trenutni skokovit porast cen energije, prav tako pa bodo prispevali k doseganju socialno pravičnega in trajnostnega energetskega prehoda. Ta prizadevanja, o katerih sedaj govorim, prizadevanja Evropske komisije, pa bom rekel tudi naše vlade, če hočete, ki jo je dejansko tudi na nek način spodbujala oziroma zahtevala večji pospešek prejšnja opozicija oziroma koalicije KUL – vidim, da se je zdaj ta plošča obrnila. Naj samo pogledam k našim severnim sosedom. Sprejeli so že nabor ukrepov za pomoč državljanom. Ta pomoč je, če se ne motim, v višini 6 milijard evrov. Če to zdaj preračunam na število prebivalcev, bi to v Sloveniji pomenilo, da bi naša vlada, če bi ravnala tako kot avstrijska, pa najbrž ne bo, porabila za tovrstno pomoč gospodinjstvom približno 1,3 milijarde evrov. Ampak kakorkoli že, prav je, da je vlada formirala, kolikor slišim, delovno skupino, ki bo poiskala neke rešitve, upam, da čim prej. Mimogrede, danes so me novinarji spraševali, ali se strinjam s tem, da naj bi se klimatske naprave v javnih prostorih vključile šele takrat, ko bo temperatura v prostoru, beri v tej parlamentarni dvorani, 27 stopinj ali več. sem rekel, tega ne komentiram, dokler jaz ne vidim na papirju, če je to vladni predlog ali ni vladni. Na hipotetična vprašanja enostavno ne moreš odgovarjati. »Države članice lahko ukrepajo in že sprejemajo,« to trditev je Komisija zapisala oktobra lani, »številne ukrepe, povezane z obdavčitvijo,« in to je ta rešitev, to je ta rešitev, »neposredno dohodkovno podporo,« avstrijski primer, »ter drugimi dobro ciljno usmerjenimi in časovno omejenimi,« normalno, časovno omejenimi, »ukrepi za kratkoročno odpravo težav, ki jih povzroča dvig cen za nekatere.« Torej za gospodinjstva, za gospodarstvo, za kmetijstvo. Kolega Vrtovec je že opozoril na problematiko, s katero se sooča slovensko kmetijstvo. Upam, da bo moja rojakinja ministrica za kmetijstvo imela dovolj politične podpore v Vladi, da bo zelo hitro in učinkovito Vlada sprejela neke rešitve. Mi smo dejansko v času žetve, če bomo tukaj zamudili, smo veliko zamudili. Kar zadeva stališče Nove Slovenije, je tukaj jasno. Mi se ne bojimo, da bi zaradi

do razpada državnega proračuna. Tega ne bo. Tega ne bo. Lahko pa bo prišlo do zmanjšanja davčnih prihodkov, če podjetja, kmetijstvo, državljani ne bodo zdržali teh cenovnih pritiskov. Ko podjetje poklekne, potem se ustavi, potem ni več prihodkov v državni proračun, ker ni dobička, ker ni plač, torej ni akontacije dohodnine in tako naprej. Tu verjamem, da ima Vlada dovolj pametnih ljudi, da bo razmislila – do glasovanja je še nekaj časa nekaj časa – in da gremo s tem zakonom v drugo branje na odbor, da morda Ministrstvo za finance, ki ima močan aparat, pripravi vse možne simulacije in da bi potem na podlagi tega tisti, ki še danes niso odločeni ali so morda prisiljeni odločiti se proti svoji vesti oziroma glasovati proti svoji vesti, vesti, morda pa le spremenili mnenje oziroma stališče. Mi v Novi Sloveniji bomo vsekakor ta zakon podprli.

Vlada pa je seveda tista, ki ima največjo moč. Mi pričakujemo rešitve, konkretne, učinkovite, gospod državni sekretar, pred parlamentarnimi počitnicami. je treba, pridemo tudi v času parlamentarnih počitnic na izredno sejo, ker je treba ljudem pomagati. To je naše ključno sporočilo. Ljudi Ljudi ne smemo pustiti samih v tej draginji, gospodarstvu je treba pomagati. Ne gre tukaj samo za draginjo, vi imate projekcije, kako je z evropskim, svetovnim gospodarstvom, kako je z recesijo, kaj pomeni inflacija. Tukaj moramo mi zakonodajalci narediti vse, da ohranimo gospodarstvo in seveda tudi ljudi, naše državljanke in državljane v dobri kondiciji, da preživimo

Hvala za besedo. Odzval bi se na nekatere navedbe, ki so bile ravnokar podane. Točnega odgovora, zakaj morda SAPPrA ne dela danes, še nimam. Upam, da ni povezano s tem, da se ni sklenilo pogodbe, ki bi morala biti že pred meseci, na podlagi katere se državni računovodski sistem lahko sploh vzdržuje in razvija naprej. K temu smo prioritetno pristopili, to bomo tudi v kratkem rešili. Predstavlja nam dodaten izziv zaradi tega, ker se to navezuje tudi na določene mejnike, ki ste jih ne nazadnje v okviru prejšnje vlade postavili v zvezi s črpanjem iz sklada za odpornost in okrevanje. Tako da tukaj delim določeno zaskrbljenost, ampak smo k temu aktivno pristopili. Druga zadeva, na katero se moram odzvati, je vezana na tisto premiso, da nižji davki oziroma nižje davčne stopnje na nek način lahko pomenijo višje javnofinančne prihodke. Kolikor imamo na razpolago empirike, tudi na svetovni ravni, se običajno to ne razvije na tak način. Tukaj bi predstavil trenutno situacijo, ki jo imamo mi pred sabo. Prva zadeva, kar je treba ugotoviti, je, da so bile, kot ste sami povedali, znižane določene dajatve. S tem se je tudi povečal neto ali razpoložljivi dohodek državljanom. S tem se je povečala potrošnja, povečala se je tudi potrošnja na podlagi določene zadržane potrošnje, ker v času covida ni bilo možno trošiti. Na nek način se je, a vsaj ne v taki meri, nekaj je bilo povezano tudi z zaskrbljenostjo in tako naprej, ki se je v tem poletju vseeno nekoliko sprostila, in to potem vodi tudi v višjo potrošnjo.

potrošnja posameznikov se po drugi strani ni spremenila na tak način, da bi država trošila manj, država troši bistveno več. S tem v praksi prihaja do pregrevanja. Se pravi, zdaj imamo dvojno potrošnjo, pri čemer drugi del potrošnje izhaja iz zadolževanja. Govorimo tako o državni kot o zasebni potrošnji zaradi izpada dajatev. Sočasno je treba tudi ugotoviti, da je trg dela v eni situaciji, ki je morda z vidika dolgoročnih trendov lahko na nek način v pregrevanju, glede na to, da je nezaposlenost izjemno nizka. Do določene mere je k temu prispevalo tudi to, da se je v zadnjih dveh letih zaposlilo nekaj več kot 5 tisoč dodatnih ljudi v okviru javnega aparata, če se tako izrazim. Masa plač v javnem sektorju je šla gor po teh izračunih, ki jih imam jaz, za približno pol milijarde. Sočasno se planira potrošnja na ravni agregata pokojnin, skoraj 700 milijonov evrov več kot pred dvema letoma. Seveda vse to vpliva na potrošnjo. Na drugi strani se je pa treba tudi vprašati, od kod ta potrošnja prihaja, kakšna je njena struktura, kakšni so njeni multiplikativni učinki in ali je ta vzdržna. Iz tega razloga tudi na Ministrstvu za finance še vedno opravljamo skrben pregled stanja. Razlog je tudi v tem, da bi običajno primopredaje na Ministrstvu za finance morale trajati tedne, pa so trajale morda uro in pol do dve, kar je z vidika sistema, ki nam je bil, lahko rečemo, poverjen in s katerim se moramo ukvarjati, zelo zelo nehvaležno. In seveda moramo, kot rečeno, v naslednjih tednih ugotoviti, kaj je na stvari, kakšne so lahko realne projekcije, kaj se lahko zgodi. Zagotovo vam ne bomo odgovorili na tak način, kot je bilo meni še kot državljanu v eni točki odgovorjeno – da je to povedal dinamični model, za katerega tudi sam vem, ker sem včasih delal na Ministrstvu za finance, da ne obstaja. Tak odgovor, če ti ga da minister, je dosti neroden. Od tu naprej. Omenili ste že delovno skupino pri predsedniku Vlade. Ta dela v več smereh. Pogonska goriva so bila tista prva zadeva. Prej je bilo rečeno, da ni bilo nobenega ukrepa na nek način še sprejetega ta je bil prvi ukrep. Jasno je bilo tudi ovrednoteno, kakšne so posledice tistega predhodnega ukrepa. In če se glavo tišči v pesek in se ne odločimo, da bomo pogledali, kakšne so dejanske javnofinančne posledice določenih ukrepov, posebej pri takšni trdi regulaciji, ko se samo določi cena, ne pogleda se pa, kakšni so širši učinki – potem, tudi ko smo pregledali podatke, nekatere številke, smo ugotovili, da je tisti model reguliranja nevzdržen. Ker bi moralo biti že na kratek do srednji rok dejansko tisto, kar je bilo prihranjeno, na drugi strani skozi javne finance plačano na zelo nekontroliran način. Tu se vedno postavi vprašanje. Seveda svojemu prebivalstvu vedno pomagamo, ker je to smiselno, treba je sprejemati ciljne ukrepe, kot ste sami povedali, ti morajo biti tudi časovno omejeni, je pa vprašanje, ali je bilo primerno, da smo zagotovili tudi tako imenovani turizem, ki se je zgodil z gorivi, glede na to, da je ta turizem lahko prispeval k temu, da se dodatno poveča izpostavljenost javnih financ predvsem napram naftnim družbam. Načeloma te zahtevke kot Vlada ocenjujemo, da so neupravičeni, ampak zagotovo se bo o tem treba tudi še pogovarjati. še pogovarjati. Kar se tiče te skupine pri predsedniku Vlade, pogonskih goriv, področja hrane, tukaj seveda kmetov z vidika vstopnih stroškov, potem celotne trgovinske verige, kaj se znotraj nje dogaja, spremljanja cen, neke košarice, ki bi se definirala, od tu naprej tudi interventnih ukrepov za naslavljanje draginje na ravni posameznika v tej državi na nek razumen način

električni energiji, pa tudi toplotni energiji. To so vse zadeve, ki se trenutno proučujejo, se pripravljajo ukrepi. Bodo – kot je bilo rečeno, da bi jih radi vsaj videli – do poletnih počitnic, taka je tudi časovnica. Mislim, da bomo pretežni del do takrat imeli razčiščen do te mere, da bo lahko skomuniciran, da bodo lahko ljudje pa tudi gospodarstvo vedeli, v kakšno smer se bo šlo, se lahko temu nekako prilagodili in pričakovali, da se bo ustrezno poskrbelo, da se bo to draginjo lahko obvladovalo. Bi pa še enkrat poudaril, da se znižanje stopenj DDV tudi empirično dokazano posebej v času inflacijskih pritiskov, ki so zdaj relativno močni, relativno hitro, če ne takoj, prelije v marže. Pri tem je dosti pomembno, kakšni so komplementarni ukrepi, zaradi tega ker ko se dela ukrep, je treba točno vedeti, komu, na kakšen način se bo pomagalo. Če se pa na tak splošen ukrep pristane, bi to dejansko pomenilo, da bi moč šla nekam, kam, bi pa verjetno sproti ugotavljali. Naš pristop z vidika učinkovitosti uporabe javnih sredstev je tak, da moramo v pretežni meri vedeti, kje se bo določen ukrep ukrep poznal, še posebej če ima tako magnitudo. Prej ste omenjali hrano, tam je približno 200 milijonov evrov, če pogledam pri energentih, je približno 190 milijonov do 200 milijonov evrov. Res je sicer, da cena višja, se pravi osnova je višja, vendar tako enostavno reči, da bo zdaj zaradi višjih cen isto pobrano, je pa tudi nekoliko nerodno, ker konec koncev se začne tudi pri potrošnikih pojavljati določena substitucija, se pravi, njihova kupna moč je vendarle omejena in tega se je treba zavedati. Se pravi, če bistveno naraste strošek, povezan z ogrevanjem – to je po navadi vezano, če pogledamo njihovo strukturo stroškov, na dom – pomeni, da postane manj razpoložljivega denarja po drugi strani za hrano, ki je tudi izjemno pomemben del, prevoz, tudi pomemben del, in nekatere druge, ki v manjšem deležu, lahko rečemo, kraljujejo ali vodijo strukturo stroškov določenega gospodinjstva ali posameznika. V preteklosti so bili tudi določeni ukrepi sprejeti, zagotovo so bili potrebni, najbrž so tudi sami presojali takrat še kot pozicija oziroma kot vlada, kje je potreba, kje ni. Za nekatere vemo že zdaj, da so bili nekoliko nerodni. Recimo omrežnina je taka, zaradi tega ker za to, da bomo lahko šli, če rečemo temu, na zeleno pot, je tista izjemno težavna, ker ko se zmanjšajo investicije v elektroenergetsko infrastrukturo, ki so pa izjemno potrebne, in taka taka zaustavitev plačevanja omrežnine vodi v to, je potem treba tudi neke negativne eksternalije, ki se s tem pojavijo, vzeti v zakup. S tem ne pravim, da ne bomo morda tudi mi v prihodnje predlagali takšnih ukrepov, jih poskušali narediti, bomo pa po drugi strani vseeno razmislili tudi o komplementarnih ukrepih, ki bi lahko negativne posledice znižali. Kot rečeno, znižanje DDV kot nekakšen splošen ukrep, ki se tiče vseh

znižati cena – čeprav ugotavljamo tudi empirično, da se jim ne bo – ocenjujemo kot neprimeren ukrep, če se sočasno na mizno ne prinese drugih ukrepov. In naša naloga v naslednjih tednih je ravno ta, je ravno ta, da nabor ukrepov, ki ga predvideva Evropska unija, pa tisti nabor ukrepov, ki ga tudi mi vidimo, da bi lahko pomagal v konkretni situaciji, ustrezno razdelamo, da bodo ti ukrepi res – tako, kot ste tudi sami omenili, kar pravi Evropska unija, unija, da morajo biti – ciljani, se pravi, temu lahko rečemo ozko zastavljeni, da dosežejo svoj cilj, in po drugi strani tudi časovno omejeni, da se čim bolj omili morebitne distorzije na trgu, ki bi jih to povzročilo. Ravno za DDV, ta predlog, ki ga imamo zdaj na mizi, kot razumem, je predlagan kot trajni ukrep, istočasno pa ni nekih drugih komplementarnih ukrepov, ki bi se priporočali ali bi bili predlagani za to, da bi bilo dejansko tisti cilj, ki ste si ga zastavili, za katerega ocenjujem, da je popolnoma legitimen,

Ni enako, ali se zniža DDV za neke izdelke, ki niso življenjskega pomena, ali pa se zniža recimo DDV za elektriko. Verjemite, jaz verjamem, da tako, kot se mogoče lahko cene dnevno ali tedensko spreminjajo pri posameznih izdelkih v trgovinah, pri cenah električne energije to seveda ni tako. Verjamem, da tudi sami to veste. Imeti nadzor nad tem, kaj se bo dogajalo s samimi cenami elektrike pri teh nekaj distributerjih, ki jih v Sloveniji imamo, mislim, da pa res ni nobena težava. In govoriti, da če bi mi znižali DDV na elektriko, bi se to prelevilo v marže oprostite, pri elektriki jaz mislim, da tega ne morete enačiti z ostalimi izdelki. In kar ste omenili za ukrep, ki ga je prejšnja vlada dala s tem, ko ni jemala omrežnine in je znižala trošarine, se s tem tudi ne morem z vami strinjati. Plačujemo omrežnine leta in leta – ali je država naredila kakšen nadzor, da se je to dejansko vlagalo v omrežje? Konkreten primer. Elektro Maribor koliko je v preteklih, 10, 15 letih vlagal v omrežje? Ljudje imajo izjemne težave s tem, da pridobivajo soglasja, želeli bi imeti sončne elektrarne, pa traja, ne vem, šest mesecev, osem mesecev, včasih tudi eno leto, da soglasje dobijo ali ga pa ne dobijo, zato ker omrežje tega ne zdrži. Pa so vsa leta plačevali skozi položnico za elektriko za to, da naj bi se vlagalo v omrežje, pa se več kot očitno ni. Če smo se zdaj mi, da smo s tem pomagali državljanom, za nekaj mesecev odpovedali odpovedali temu znesku, mislim, da je bil to dober ukrep iz zelo dobronameren ukrep. In dejansko je pomagal ljudem. To so bili koraki, ki so bili narejeni, sedaj je seveda treba narediti nekoliko več. Znižanje DDV za zemeljski plin, električno energijo in za ogrevanje mislim, da je ključno. Ker vi kot organ, kot država lahko nadzirate, da se cene ne bodo dvignile. Ta podatek, rekli ste, da bo izpad, in je tudi napisano v mnenju Vlade glede izpada prihodkov za DDV. Cene so šle enormno gor, skoraj vseh izdelkov. V proračunu beležite kvečjemu višje prihodke z naslova DDV, nobenega izpada prihodkov. Če bi se na tem mestu pa recimo pri teh za življenje res pomembnih področjih država nekoliko odrekla, to ne bi bil izpad glede na trenutno sprejet proračun. pa, da je seveda najlažje za državo dvigniti DDV in s tem dobiš takoj direktno v proračun mesečno višje zneske. Tisto, kar ste do zdaj kot vlada naredili – kaj ste naredili? V bistvu ste dvignili ceno litra goriva za približno 20 centov in razveljavili nekaj, kar bi sicer veljalo do 10. avgusta. S tem, kot je že rekel kolega Logar, ste povzročili kolone na bencinskih servisih, ponekod niti goriva ni bilo možno črpati. Tako da ne mi govoriti, govoriti, ukrepov, ki ste jih do zdaj izpeljali, enostavno ni oziroma so v škodo državljanov in gospodarstva. Ne vem, tukaj zdaj poslušamo od Levice, da pričakuje hitre sistemske ukrepe zoper energetsko draginjo. Ja, seveda, ukrepe potrebujemo danes, jutri, ne pa čez teden, mesec ali dva. Ljudje se že danes sprašujejo, kako bodo zimo preživeli, zato ker ne vedo, kako si bodo kupili kurilno olje, glede na cene, ki so danes.

za obdobje, ko dejansko potrebujemo neke konkretne rešitve. To vaše mnenje, ki ste ga dali s strani Vlade – v redu, odločili ste se pač, da ne boste podprli, ker smo to vložili kot opozicija, ampak ne vem, vas res toliko skrbi samo proračun Republike Slovenije? Vas ne skrbi, kako bo preživelo slovensko gospodarstvo in kako bodo preživeli slovenski državljani? Hvala lepa.

Najprej hvala za to, da boste omogočili, da bo sistem APPrA čim prej deloval, da bomo lahko na dnevni ravni spremljali realizacijo proračuna do dneva natančno. Veste, mene kot državljana ne briga, če je kakšna pogodba podpisana ali ne, sistem mora delovati in pika. Ocenili ste, če sem prav razumel, da bi bili ukrepi za blažitev draginje energentov, najbrž tudi hrane in tako naprej, pripravljeni na Vladi do parlamentarnih počitnic. To me veseli, ampak razumem, gospod državni sekretar, da bodo sprejeti v Državnem zboru do parlamentarnih počitnic. Ker mi potem pridemo nazaj, če bodo redne počitnice, oba veva, šele v začetku septembra. Ljudje ne morejo čakati. Tukaj morda naša vlada ni bila idealna, je pa bila zelo učinkovita. Morda samo en vzgled, če ga prenesete v svojo vlado – naša vlada je v 100 urah od prisege, ne v 100 dneh, v 100 urah od prisege prinesla v Državni zbor prvi paket pomoči gospodarstvu in državljanom. Tega se oba dobro spomniva. Malo me je presenetila vaša ocena, če sem prav razumel, da so bili ukrepi naše vlade nekako napačni v tej smeri, da zdaj prihaja do pregrevanja gospodarstva. Kakorkoli že, poslovno okolje se je izboljšalo, podjetja smo obdržali v dobri kondiciji, za kar gre seveda najprej in predvsem zahvala podjetjem, podjetnikom. Zakaj? Zato, ker so podjetni, samo zato, in je slovensko gospodarstvo zelo dobro prešlo to krizo epidemije. Vidim, da je, izgleda, vaša ocena drugačna kot ocena znane revije The Economist. Če pogledava recimo, ko govorimo o poslovnem okolju, prilivi od davka od dohodka pravnih oseb so se, zahvaljujoč dobremu poslovanju podjetij, zvišali za kar 40,

evrov. Skratka, želim, da Vlada res pride pred parlamentarnimi počitnicami z rešitvami, in mi v Novi Sloveniji jih nestrpno pričakujemo. Če bodo dobre, imate vseh osem naših glasov. Hvala lepa.

Kot sem že marsikdaj rekel, pamet ne pride s funkcijo, to velja predvsem zame, zato se dobre rešitve vedno išče v konsenzu in brušenju tistega, kar morda jaz mislim, kar ekipa misli, kar drugi mislite. ne glede na to, kakšen predlog pride, tudi z druge strani, v vsakem primeru dodaja k razmišljanju, ne glede na to, da je lahko smiseln, lahko malo manj, zagotovo je dragocen. Nekaj zadev. Prej je bilo rečeno glede znižanja

eden izmed trgov Evropske unije. Imamo Energetsko unijo in tu je treba biti tudi do te mere previden, da je treba slediti trgu in ukrepati tam, kjer je pač treba za najboljši učinek. je to na področju, kjer gre za homogene proizvode, kot je elektrika, nekoliko lažje kot pri nehomogenih, kot je razna hrana in podobno. Ker tam, če reguliraš ceno recimo nekega kruha, se ti zna zgoditi, da bodo dobili dobili tisti proizvod tudi tisti, ki jim načeloma ni bil namenjen, ker ne gre za tako hudo draginjo pri njih, da bi morali v to posegati, bi ga pa zmanjkalo za tiste, ki bi jim bil namenjen. Tam smo dodatno previdni in iščemo neke rešitve. Ne glede na to pa še vedno tudi v tem ukrepu, kot rečeno, brez komplementarnih ukrepov pride do predvsem premikov v maržah, marže pa niso tiste, ki so za nas ciljne. Ciljna je dejansko cena za gospodarstvo in za potrošnika. Iz tega razloga smo tudi trenutno ocenili ta ukrep kot kot neprimeren. Kar se tiče vlaganja v omrežnine. Zagotovo je to pomembna tema, ne nazadnje je šlo zelo veliko denarja v to. Je pa dejstvo, da je bilo naše omrežje nastavljeno predvsem na odjem, ne pa na oddajanje energije v omrežje.

kadar nastopate v vlogi opozicije. Kadar ste v poziciji, nekako uspešno zavračate te predloge in jih tudi uspešno ubranite, jaz mislim, da v večini primerov zelo pravično, ker seveda izhajate iz neke širše javnofinančne slike, istočasno pa tudi z vidika učinkovitosti teh ukrepov. Bolj na Bolj na ta način sem se želel ob to spotakniti, ker me res do določene mere to sicer ne preseneča, ampak je vseeno treba vzeti tudi malo širši zgodovinski pogled. Istočasno tudi to,

v teh prvih dneh vlade bi si tudi sam želel s tega mesta, da bi si sami lahko diktirali tempo, ker bi bili potem tudi bolj učinkoviti, ne nazadnje tudi pri teh ukrepih, ker bi imeli več časa za to. Prejle sem zamudil na sejo tudi zaradi tega, ker sem bil

počakati na naslednje dni, ko se pa seveda že odpirajo nove naloge in obveznosti. Strinjam se, treba je naslavljati državljane in gospodarstvo, pri tem pa morajo biti ukrepi ciljani in morajo doseči tiste učinke, ki si jih predstavljamo. Vsi ukrepi, da bi bili v Državnem zboru sprejeti – veste, da je marsikaj, ne nazadnje tudi predlogi, ki so tukaj v Državnem zboru, lahko v določeni meri zaustavljajo druge ukrepe. Gre za nek poseben način imobilizacije delovanja zakonodajne oblasti. Mi se zato tudi poslužujemo drugih prijemov, zaradi tega da bodo res ti ukrepi čim prej na mizi, da bodo ljudje in gospodarstvo vedeli, kaj jih čaka, kaj lahko pričakujejo in na kaj se morajo pripraviti. Glede tistega prej, da so bili ukrepi, ki so bili v prejšnji vladi, napačni. Delalo se je podobne stvari kot po drugih državah. Gre zgolj za to, kolikšen obseg sredstev je bil za to in ali bi se dalo iste cilje oziroma ali bi se dalo za to sredstva porabiti morda malo učinkoviteje, morda v malo manjšem obsegu, morda z manjšim obsegom zadolževanja, ki se je dejansko zgodilo. ne glede na to, koliko se morda zdijo nekateri ukrepi všečni, to treba vse plačati nič drugače kot skozi dajatve. Del sicer odnese gospodarska rast in tako naprej, vsekakor, vendar dolgovi so tam, Slovenija je majhno, odprto gospodarstvo, si visoke zadolženosti ne more privoščiti ravno zaradi teh šokov. Zaradi tega ker šoke lahko prebrodi samo z zelo aktivnim delovanjem države, to pa veliko stane. In če pridejo en šok za drugim, se lahko naša država znajde v zahtevni situaciji. Tudi na mednarodnih finančnih trgih je izjemno pomembno, kakšno pozicijo ima, kako se tudi tam pozicionira z vidika bonitetnih ocen. Tu so stabilne javne finance, čim manjši razkorak v smislu strukturnega primanjkljaja in tako naprej bistvenega pomena, da se potem ti pribitki ne samo na državi ne poznajo, ampak tudi da se to potem ne preliva naprej v gospodarstvo, na katerem bi se morebiten ukrep, ki stane nekaj deset ali pa nekaj sto milijonov evrov, potem skozi dolgoročne posojilne pogodbe pa poznal v milijardah evrov.

in potem da so se dejansko znotraj nekih hitrih ukrepov, ki so bili zagotovo potrebni z vidika obvladovanja epidemije, znašli tudi nekateri, ki so strukturni, ki znatno vplivajo na dolgoročne izglede javnih financ Republike Slovenije, glede na to, da se prebivalstvo stara in je tukaj pod pritiskom pokojninski sistem, tu je pod pritiskom zdravstveni sistem. Tu je ne nazadnje tudi en vidik Zakona o dolgotrajni oskrbi, kjer ste napisali v prejšnji

bomo lahko tudi dali neko preudarno oceno, kaj je možno, zagotovo pa bomo ravnali na tak način, da bomo negovali socialni dialog tako s sindikati kot tudi z gospodarstvom, kar je pa ključno za to, da se v težkih ali zahtevnejših razmerah tudi z nekim širšim konsenzom sprejema rešitve, zaradi tega da lahko gremo potem skupaj naprej, ne glede na turbulentne čase, na neko umirjeno in premišljeno pot. Hvala lepa. Zdaj pa je na vrsti poslanec Andrej Hoivik, pripravi naj se poslanec Jožef Lenart. Izvolite. Spoštovana podpredsednica, hvala lepa za besedo. Morda bi za uvod svoje razprave citiral mnenje Vlade, ki pravi na ta naš predlog zakona o znižanju davčne stopnje z 22 % na 5 »Ob predpostavki, da bi se znižanje davčne stopnje [z 22 % na 5 % odrazilo] v znižanju končnih cen za končne potrošnike, bi bil izpad prihodkov državnega proračuna iz naslova DDV okoli 190 milijonov evrov letno.« Tako je tudi prej ob obrazložitvi dejal državni sekretar. To pomeni, da bi bilo približno v enem kvartalu 60 milijonov evrov izgube. Naš zakon predvideva uveljavitev s 1. septembrom 2022, to pomeni, štiri mesece bi ta zakon veljal, to je 60 milijonov evrov izpada. In če to porazdelimo med 2 milijona prebivalcev, je na letnem nivoju to 100 evrov na državljana oziroma državljanko Republike Slovenije oziroma dobrih osem evrov na mesec. Sprašujem se ob energetski krizi, ki preti, kakšno vlado imamo, kakšnega državnega sekretarja oziroma ministra za finance imamo, da niti dobrih osem evrov na mesec ne privošči državljanom, državljanki, mlademu, starejšemu, upokojencu, komurkoli – od 2 milijonov sem torej nekako povprečje vzel – da bi lahko lažje živel. Kot ste omenili sami, inflacija je res napovedana okoli 9-odstotna, cene bencina in dizla so šle gor zaradi vaše izjemne poteze – seveda sem sarkastičen – ko ste preklicali uredbo prejšnje, Janševe vlade, ki je do 10. avgusta zablokirala cene energentov, in tako zdaj naredili kaos, ki smo ga spremljali minuli teden. Gospod državni sekretar, dejali ste tudi, da naša stranka, pa lahko govorim tudi za kolege iz Nove Slovenije, ko smo v opoziciji, predlaga take všečne predloge znižanja davčnih osnov. Tudi v prejšnjem mandatu, ko smo bili vladna koalicija, smo predlagali novelo Zakona o dohodnini in vi oziroma stranki Levica in Socialni demokrati ter LMŠ ter SAB, ki ste ju zdaj osvobodili, ste bili proti temu. temu. Opozicija je bila torej proti vladni koaliciji, ki je želela priti naproti državljanom, državljankam z znižanjem davčnih stopenj na področju najema stanovanj, zdaj velja ureditev, da bi s 27 pa pol odstotne stopnje šli na 15, da lastniki stanovanj lahko lažje, ceneje oddajo svoje nepremičnine predvsem mladim, študentom in tako naprej. Potem se je uvedla splošna olajšava, ki jo vi zdaj nameravate, izgleda, v začetku naslednjega leta ukiniti, ki bi do leta 2025 vsakemu državljanu povečala približno za eno celo plačo na koncu leta, in tako dalje. Tako da, prosim, ne zavajajte, da ko smo v Slovenski demokratski stranki v opoziciji, predlagamo take všečne ukrepe oziroma zakone, ker res ni tako in to smo videli v prejšnjem mandatu. In tudi to ni res, kakor se sliši v javnosti, da je bila ta davčna reforma, mini davčna reforma, kakor je tudi v medijih velikokrat izpostavljena, torej novela Zakona o dohodnini, en bombonček. Ni res. Vlada Republike Slovenije je že 6. maja 2021 v Državni zbor predložila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini. Torej eno leto pred volitvami. In če bi bilo vse po sreči, če bi imeli trdno vladno koalicijo, kot jo imate vi, bi državljani in državljanke res nemoteno že od 1. januarja 2022 imeli višjo neto plačo. Ampak ker nekateri takrat v vladni koaliciji, torej poslanci Desusa in še nekateri drugi, niso želeli oziroma niso bili pripravljeni tega zakona podpreti, je bil ta zakon pač zamaknjen in je bil sprejet v pomladi leta 2022, torej nekaj mesecev nazaj. In glej ga, zlomka, takrat je celo Levica februarja napovedala, da bo oddala posvetovalni referendum in da bi bil kar zelo hitro. Ko smo pa potem mi predlagali oziroma predsednik Vlade je predlagal, se strinjamo, gremo, ampak naj bo skupaj z volitvami 24. aprila, potem pa je Levica ta predlog posvetovalnega referenduma umaknila, ker so vedeli, da vsak normalen državljan, državljanka, ki si zasluži višje neto plače, ne bo glasoval proti višjim neto plačam. plačam. Zanimivo pa je, da ste bili izvoljeni vi, ki ste že pred volitvami v svoji volilni kampanji dejali, da boste ukinili, da boste preklicali ta Zakon o dohodnini. Rekli ste sicer, da boste pustili to splošno olajšavo za letošnje leto, torej teh 3 tisoč ampak vse ostale določbe je tudi gospod Golob rekel, da boste ukinili. Mi torej govorimo enak jezik tako v koaliciji kot zdaj v opoziciji. Zdi se nam, da imajo državljani vso pravico in tudi dolžnost, da imajo višje neto prihodke, in s tem danes predlaganim zakonom to tudi omogočamo. torej energetsko krizo, imamo pomanjkanje virov električne energije, imamo premalo oskrbe s plinom, ker smo pač na žalost večinsko odvisni od Ruske federacije, in enostavno smo se v SDS odločili, da bomo to Prilogo IV, ki je dodatna priloga tega zakona, ki ga spreminjamo, dopolnili s temi tremi viri, torej z znižanjem davčne stopnje z 22 na 5 % za električno energijo, za daljinsko ogrevanje in za dobavo s plinom. In če pogledamo malo v preteklost, leta 2020 je začela veljati ta nižja stopnja, prvič smo jo vpeljali v naš pravni red, s 1. januarjem 2020 se je torej uvedla posebna nižja stopnja v višini 5 %, ki velja za dobavo, vključno s knjižnično izposojo knjig, časopisov, revij, brošur in tako naprej. Takrat je ta uveljavitev prinesla kar znatno znižanje cen leposlovja, knjig, elektronskih knjig in drugih kulturnih dosežkov naših ustvarjalcev. Takrat je bilo tudi v enem mediju zapisano, da knjige in tiskani mediji niso navaden posel, ampak predstavljajo hrbtenico intelektualnega življenja neke družbe, njihovo propadanje pa pomeni tudi postopno usihanje družbenih potencialov in tako dalje. Zdaj pa smo na točki, kjer predlagamo, da podobno – in tukaj se lahko strinjamo, če bi bil ta zakon sprejet vsaj v tem prvem branju, bi lahko potem vi kot vladna koalicija amandmirali na primer, da se ta znižana stopnja uporabi samo za določen čas, za pol leta, za eno leto, dokler pač kriza s temi energetskimi viri ne mine. Zagotovo bi mi v opoziciji to proučili in se odločili, ali ta amandma podpiramo ali ne. Tudi če ga ne bi podprli, imate vi vladno večino in bi lahko ta zakon peljali naprej. Tako bi bili vsi državljani in državljanke na boljšem. Vendar vi v svojem mnenju vedno lepo zapišete, da boste pripravili sistemski zakon in tako naprej. Ampak mi se res že sprašujemo, kdaj bodo te sistemske rešitve prišle na mizo. Kot je kolega Horvat prej dejal, je Janševa vlada v času hude krize – in tudi zdaj živimo v eni hudi krizi – pripravila prvi protikoronski paket v rekordnem času. Spomnimo se, takrat je potem že v začetku aprila ta protikoronski paket začel veljati, torej po dobrih treh tednih od prisege nove vlade. Danes pa mineva že 27. dan od vaše vlade in zopet na mizi nimamo niti enega zakona, ki bi ga pripravila Vlada. Imeli smo zakon o Vladi, ki ga je vložila vladna koalicija, potem smo imeli zakon o RTV o RTV pravzaprav čisto po nepotrebnem, ker ni nič nujnega na področju RTV, razen seveda stavk, ki vemo, kdo jih obvladuje. In potem je bila še po skrajšanem postopku predstavljena o nalezljivih boleznih, ki ga bomo obravnavali ta teden. Čeprav ste prej v predvolilni kampanji zagotavljali, kako se boste pogovarjali z ljudstvom, od tega ni nič. Torej, dragi državljani in državljanke, ki ste volili Svobodo, Socialne demokrate, Levico, toliko o besedah, dejanja govorijo zase. Kajti ta zakon bomo obravnavali zelo hitro, če ne že celo jutri po skrajšanem postopku, in potem bo zelo hitro začel tudi veljati. Da se vrnem na vsebino. Kot ste dejali, je potrebno preveriti, ali je to smiseln ukrep. Izpostavili ste tudi mnenje Evropske unije, da

Pri eni izmed prejšnjih točk smo se vsi strinjali, da zdaj prenašamo eno pomembno evropsko uredbo o ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike, kjer tudi Vlada daje pozitivno mnenje, kar seveda pozdravljamo. pravi, hkrati bomo financirali podjetnike iz Evropske unije, zaradi drage električne energije, zaradi dragega plina in daljinskega ogrevanja bomo pa ta sredstva pravzaprav odvzemali to stopnjo 22 %, kolikor zdaj velja. In tukaj mi kot konstruktivna opozicija vpijemo ne, dajmo pomagati tudi gospodarstvu, MSP, podjetjem, ki so v zadnjem času res zrasla.

ki ima tudi temelje ekonomske demokracije, kakor vi rečete, čeprav jaz ne bi temu rekel ekonomska demokracija, ampak on se je tako odločil, kar smo tudi v prejšnji vladi podpirali. In je dejal, koliko je treba davkov pobrati – ne nič, ne pa tudi preveliko, ravno prav. Tako nekako je zaokrožil v tem posnetku. In točno to mi predlagamo. Menimo, da je zdaj pravi čas, da 22-odstotna davčna obdavčitev ni prava, je previsoka, in jo znižano na 5 %. Ko bo pa čas spet ugoden, ko se bo elektrika pocenila, ko bomo dobili nove vire energije, seveda če ne bodo nevladniki, ki vas zelo podpirajo, blokirali vseh umestitev v državne prostorske načrte in tako v resnici slabili zelene tranzicije, za katero se v resnici tako zavzemajo, ja potem, glejte, ne bo nič. Zato jaz res predlagam, da vlada oziroma vladna koalicija do glasovanja še enkrat morda malo premisli. Kot smo dejali, mi smo vedno pripravljeni, da se pogovarjamo tudi o spremembah prehodnih

pravšnja stopnja zdaj ta 5-odstotna. Tako bomo vsem državljanom in državljankam pomagali pri tej energetski krizi. Kot ste dejali, 190 milijonov izpada naj bi bilo letno, torej v enem kvartalu približno 60 milijonov evrov. Pa poglejmo. Petrol bo v pol leta izgubil približno 52 milijonov, pazite, dobička zaradi regulacije pogonskih goriv. Dobička. Samo toliko, da si državljani in državljanke predstavljajo, o kakšnih zneskih pravzaprav govorimo. To niso neki bajni zneski. So sicer, 190 milijonov ni malo, lahko se zgradi toliko in toliko domov, lahko se financira ne vem kaj vse, to je vedno tak dober razlog, da se spremeni temo, ampak mi menimo, da s temi osmimi evri na mesec, kolikor bi s tem privarčeval vsak državljan in državljanka, ne bomo proračuna tako finančno izmozgali, da to ne bi bilo potrebno, in da bi lahko s tem, s temi dobrimi osmimi evri na mesec, kolikor bi nekako povprečno dobil vsak državljan in državljanka, pomagali premagati to energetsko krizo. Tudi zaradi te svoje razprave, kot sem dejal, jaz absolutno podpiram naš predlog zakona, in upam, kot sem dejal, da si bo vladna koalicija do glasovanja premislila. Hvala lepa.

V bistvu gre za to, da ob tem izpadu cilj ne bo dosežen. Vsak evro, dan nekam, kjer cilj ni dosežen, še posebej, če gre za javna sredstva, se meni zdi popolnoma neupravičen. Tukaj brez komplementarnih ukrepov cilji ne bodo doseženi in bi potem prišli do tega, da bi poleg tega, da na ceno ne bi bilo učinka, se pravi, da bi ljudje plačali isto, ker se to ne bi nikjer poznalo, po drugi strani morali še javnofinančni izpad plačati. Kar pomeni, da gre za dvakrat izgubljena sredstva. In to je bilo ključno sporočilo mnenja Vlade – da tak ukrep brez komplementarnih ukrepov ne doseže cilja, ki ga tudi v predlogu zakona razlagate oziroma predstavljate. Druga zadeva. Prej ste omenili hitrost delovanja prejšnje vlade. Moram priznati, da je tisti zakon Šarčeva vlada takrat spravila skozi kot SPV, se pravi kot zakon s specialnim namenom, in ga pripravila za naslednjo vlado, da gor tiste ukrepe, za katere ocenjuje, da so po mnenju tiste vlade primerni. To je vsekakor drugačen pristop kot to, da se vloži desetine zakonov brez kakršnegakoli – se pravi, so že vnaprej napisani z vsemi vsebinami, ki so notri – brez da bi se kogarkoli ali vprašalo ali mu dopustilo, da lahko kaj s tem v zvezi naredi. Kar pomeni, učinek takšnega množičnega vlaganja zakonov ali pa učinek tega, da pripraviš en zakon in ga daš noter kot neko rešitev, ki jo bo kot, lahko rečemo temu, še nepopisan list papirja Vlada lahko izpolnila in potem udejanjila tisto v najkrajšem času, kaže predvsem na zavedanje ali odnos ene ali druge vlade do tega, kako si predstavlja predvsem predajo oblasti. Druga zadeva. O tem, kar ste omenili pri gospodarstvu, bi vseeno omenil, da so družbe večinoma zavezanke za DDV, kar pomeni, da se vstopni DDV odbijajo, kar pomeni, da ta rešitev na ta podjetja, ki ste jih prej omenjali, ne bi imela učinka,

v naši stranki povedali. Večina teh zakonov, ki smo jih vložili, prek 30 jih je, je bila vložena že v prejšnjem mandatu, vendar niso šli skozi ali so bili preklicani zaradi takšnih in drugačnih razlogov. Tako da prosim, da nehate tudi vi zdaj kot državni sekretar s tem, da smo mi to vložili zato, ker želimo blokirati Državni zbor. Če mi teh zakonov ne bi vložili, teh, o katerih se danes pogovarjamo, danes tukaj ne bi sedeli. Jaz bi bil pri svoji punci, bi se lepo imel na morju, vi bi sicer delali, tamle gospod Anže Logar bi hodil v hribe in tako naprej. Ker niste še nič poslali v Državni zbor. Tako da prosim, ne zavajajte, da mi tukaj blokiramo, mi delamo. Morda se bomo na koncu te 7. izredne seje vsaj pri kakšnih dveh, treh, štirih zakonskih pobudah strinjali in bodo primerne za nadaljnjo obravnavo. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima poslanec Jožef Lenart, pripravi pa naj se dr. Anže Logar. **JOŽEF LENART (PS SDS):** Hvala lepa za besedo, predsedujoča. Lep pozdrav vsem prisotnim, še posebej državnemu sekretarju gospodu Božiču! Takole bom rekel. Včasih je bilo tako na gruntu. Nekako nam še danes veleva tisto, ko rečejo, zdrava kmečka logika, da se je sredi poletja začelo pripravljati na hladnejše dni, na zimo

naše vloga za Predlog zakona o spremembi Zakona o davku na dodano vrednost, s katerim bi za te tri energente, če tako rečemo, ali tudi z daljinskim ogrevanjem v sklopu, dejansko znižali davčne stopnje DDV na 5 % z 22. Kaj zdaj tole pomeni? Imamo neverjetno, neverjetno energetsko draginjo, ki ji zaenkrat ne vidimo konca. konca. Nekih vidnih rešitev ta moment ni bilo. Glede na to, kar smo gledali v zadnjih dneh, videli tudi tiste zastoje na bencinskih črpalkah in tako naprej, ni mogoče biti optimist. Bili smo brez možnosti za nakup goriv in nas je lahko upravičeno strah, pa tudi naših državljanov je upravičeno strah, ali bo naš narod preživel zimo na suhem, ali bo preživel zimo na toplem. Ali pa morda imate, glede na to, da ne podpirate teh rešitev, tukaj že druge rešitve, da ne bi slučajno potem bilo, da bo ta vlada pod mentorstvom ali vodstvom gospoda Goloba stisnila naše državljane v kot, na mrzlo.

vladi. Podatki so kar iz časnika Finance s 17. tega meseca, 10 dni je od tega. Navedeno je, da je Furs v prvih petih mesecih pobral več kot

2021, samo maja 2022 je bilo 310 milijonov iz naslova DDV, v prvih petih mesecih pa, kot smo že slišali, celo tisoč 800 milijonov oziroma 1,8 milijarde pobranih davkov. In sedaj kaj bodo ljudje letos pozimi kurili. Rekel sem, pred 10 dnevi so Finance napovedale, da bo Vlada dala od sebe neke ukrepe, jaz jih seveda pozdravljam, tudi gospoda sekretarja, moram priznati, da moram priznati, da je bil pri prejšnjem sodelovanju pa srečevanju delaven karakter. Ampak efekt, kdaj bo ta efekt, kdaj se bo popravila – kaj je že? – energetska draginja? Mi smo jo poskušali, če že ne moremo

kot predstavniki Vlade. Če gremo še naprej. Dosti dosti hiš je na podeželju, v katerih je še kurjava na kurilno olje. Se pravi, Petrol danes prodaja kurilno olje po ceni 1,64 evra.

takrat ko se je podpisovala koalicijska pogodba. Recimo izjava, citiram, gospoda Goloba: »Pri dragi energiji pomoč vsem, pri hrani ne, zato pri zvišanju cen hrane napoveduje ciljane ukrepe.« Potem koalicijska pogodba: »Z vsemi razpoložljivimi ukrepi države omiliti učinke cen energentov in energije za gospodinjstva in gospodarstvo.« Ja kje smo pa zdaj drugje kot tu in poskušamo, na nek način apeliramo in poskušamo pomagati s tem predlogom. Verjamem, da ga je vredno podpreti, dokler nimate drugih rešitev.

Hvala, predsedujoča. Mogoče bi začel s tem, da je državni sekretar dvakrat izpostavil v svojih izvajanjih, da bi si želel, da sami določajo, kdaj in s katerimi ukrepi bodo naslovili izzive, ki so pred njimi, in da zakoni, ki jih predlaga opozicija, na nek način motijo mir, ki bi ga vlada želela. Moram reči, da mene preseneča ta lahkotnost oziroma nekakšna lagodnost vlade v kriznih časih, ki so pred nami. Prva napaka je, da slučajno kdo zanika, da smo v teh kriznih časih. Imamo krizne čase zaradi naraščajočih cen in vsi približno vemo, v katero smer bo šlo, torej cene bodo šle navzgor, nekateri direktorji napovedujejo podražitev elektrike za dvakratnik, trikratnik. Vlada bi pa želela imeti mir, da sama pride ven s temi predlogi. Jaz sem bil v eni vladi, kjer smo se prav tako soočali s krizo, zdravstveno krizo, in si te lagodnosti nismo privoščili. Mi smo se sestajali na ravni Vlade v ponedeljek, sredo, četrtek, tudi v nedeljo, in to v istem tednu. Tudi na evropski ravni, ko je izbruhnila evropska kriza oziroma ko je agresor Rusija napadla samostojno in neodvisno državo Ukrajino, smo se v enem tednu štirikrat sestali z zunanjimi ministri, da smo sprejeli ustrezne sankcije. Zdaj je pa težava zakon, ki je po svoji naravi zelo preprost, zelo simpel in rešuje in naslavlja v tem delu problem, ki ga imajo tako gospodarstveniki kot državljanke in državljani Republike Slovenije. Spomnil bi, da je ena taka lagodnost na slovenskem političnem prizorišču veljala tudi v izteku leta 2008, 2009, 2010, ko je nastopila finančna kriza. Mislim, da se bova z državnim sekretarjem strinjala, da je Vlada takrat prepozno odreagirala. In ker je Vlada takrat prepozno odreagirala, sta bila kriza in strošek za davkoplačevalca bistveno večja kot v drugih državah, potencialna izguba prihodnosti za naše državljane pa še tolikanj večja zaradi tega. Vsaj z vidika državnega sekretarja za finance verjetno ni smotrno pozivati k temu, dajte nam mir, bomo že mi, ko bomo. Še posebej ko gledamo, kako se je soočenje s to krizo visokih cen dejansko pri nas odvilo. Kaj ste do zdaj naredili? Najprej se je Vlada pridušala nad modelom, ki je znižal cene goriva, nato pa vnaprej povedala, da bo podražila cene goriva. Logična posledica: ljudje so šli na črpalke in polnili svoje tanke goriva. Logična posledica je potem tudi umanjkanje goriva na črpalkah in gnev državljank in državljanov Republike Slovenije. In potem višje cene in sprostitev na avtocestnem križu. Kaj potem? Zbudili so se oziroma svoje nestrinjanje jasno izrazili avtoprevozniki in spet Vlada šele potem ne proaktivno, ampak na podlagi zgrešenih ukrepov tako imenovano s popravci odreagira na realno stanje. Ni čas, da se Vlada odziva, ampak je čas, da je Vlada proaktivna in da gre naproti izzivom, ki so pred nami. Še posebej, ker vsi vemo. Za razliko od zdravstvene krize, kjer nihče ni vedel, kako se bo covid obrnil, ima Vlada zdaj pred sabo krasen model, kjer jasno ve, kaj bo sledilo – višje cene. In Vlada mora tu ukrepati, ne pa se odzivati na anomalije, ki pri tem nastajajo. Da se vrnem k vaši koalicijski pogodbi. V koalicijski pogodbi piše: »Z vsemi razpoložljivimi ukrepi države omiliti učinke cen energentov in energije za gospodinjstva in gospodarstvo.« »Z vsemi razpoložljivimi ukrepi.« Povejte mi, državni sekretar, ali znižanje DDV ne spada v ta nabor možnih ukrepov? Jaz mislim, da spada. Zelo hitro se ga lahko sprejme, deluje takoj in ni težava obrazlagati ukrep, ker je vsem jasno razumljiv. Evropa je tu, 27 prestolnic, naredila pomemben korak naprej – aprila je sprejela uredbo, ki omogoča nižji DDV tudi za energente. Veste, to je na ravni Evropske unije zelo težko doseči, ker je 27 prestolnic, vsaka gleda svoje nacionalne interese, pa kljub temu se je tudi vseh 27 prestolnic in Evropska komisija, ki je na nek način skrbnik pogodb in tisti glavni policaj, ki skrbi, da ne pride do državnih pomoči, strinjalo, da gredo v ta ukrep. One so zmogle, Vlada Republike Slovenije ob naraščajoči energetski krizi pa tega ni sposobna, ker bi želela mir, da lahko sama odloči, kdaj in s katerimi ukrepi bo nastopila. Potem imamo posledice, takšne, kakršne imamo. Odgovor Vlade v zvezi z razlogi za zavrnitev predloga zakona je zelo pavšalno in zelo

Spoštovani, če se ne motim, je predsednik Vlade napovedal, da bodo pri trgovcih, ki uporabljajo ali zlorabljajo krizo in s tem ne znižujejo marž oziroma kreirajo dodatne dobičke iz višjih cen, naredili tako imenovano »name and shame« tabelo, skratka, bodo jasno, javno povedali, kdo izkorišča ta položaj za vojno dobičkarstvo. Pomislim, samo malo, ali ni pri ponudnikih energentov to še bistveno lažje? Če se ne motim, predsednik Vlade izhaja iz Gen-i, država je 30-odstotna lastnica Petrola, njegova hčerinska firma – vemo, kdo je ponudnik plina. Ta postopek bo še bistveno lažji. SDH ima vpliv na te družbe. Energetika Ljubljana, če se ne motim, eden od glavnih tesnih sodelavcev predsednika Vlade gospod Ribič ima verjetno tam še kar pomemben vpliv. Tako da ta vaša bojazen, da ponudniki znižanega DDV ne bodo prelevili v nižje cene za končnega uporabnika, ima zelo jasnega naslovnika. Če bo predsednik Vlade rekel, to se ne bo zgodilo, se to ne bo zgodilo. Vam zagotavljam. Skratka, ne uporabljati tega argumenta kot izgovor proti. Naprej. Govorite, da tega ne morete sprejeti, ker bo to bistveni davčni upad v proračunu. Ravno zato smo ga predlagali v času pred dopustom da bo zelo jasno in lažje načrtovati javne finance in da bo tudi vhodni podatek za morebitni jesenski rebalans proračuna. Ampak mislim, da vam tega ne bo treba zaradi nižjega DDV za energente. Če primerjate pobran DDV v prvem kvartalu tega leta s prejšnjim letom, je razlike za 262 milijonov v prid višjega pobranega DDV. Če pogledamo še maj, torej pet mesecev, je tega že za 360 milijonov. Skratka, vsak dvig cene vhodnih surovin, energentov, hrane se vam neposredno pozna v višjih prilivih v proračun z DDV. Vsak cent gre v odstotku v vaš proračun. In ko vi govorite, da vam bo zmanjkalo v proračunu, v bistvu branite višanje pobranega DDV zaradi višjih cen. V bistvu država postaja vojni dobičkar – ker so višje cene, več pobere. In da se finančno ministrstvo zavoljo tega, da bi to redistribuiralo med ljudi, torej da bi manj plačevali za ogrevanje, za bencin oziroma za ostale energente, ni pripravljeno odpovedati določenemu delu povišanja, oprostite, to pa je neko sporočilo slovenskim davkoplačevalcem. Če se ne motim, ste iz naslova DDV, vsaj tako je eden od poslovnih časnikov napovedal, kar nekaj sto milijonov več sredstev pobrali pobrali zaradi zvišanih cen. Mislim, da so tam primerjali kruh, mleko in še goriva. Strašne cifre! In da se Ministrstvo za finance ni pripravljeno odpovedati določenim zneskom samo zato, da upraviči, da ne podpira tega zakona, oprostite, to pa je na nek način presenečenje. Prej sem poslušal tudi izvajanje predstavnikov koalicije, kjer so vsi po vrsti govorili, da je slaba obrazložitev. Saj sem rekel na začetku, to je zelo enostaven zakon. Zelo enostaven, z 20 na 5 – mislim, da več obrazložitve glede tega na potrebujemo – zato da bodo ljudje plačevali manj pri naraščajočih stroških in da si bodo lažje privoščili ogrevanje. Rekli so tudi, da ne podpirajo tovrstnih rešitev. Ampak oprostite, saj na koncu boste vi to predlagali. Na koncu boste vi to predlagali. Problem, ki bo nastal, bo, da boste to predlagali prepozno, in tudi sami boste imeli problem, ko boste to predlagali pa potem to podprli v Državnem zboru zgolj zato, ker je to potem vladni predlog, ne pa opozicijski predlog. Samo če kdaj, je zdaj čas, da ne govorimo o tem, kdo je predlagal posamezni zakon, ampak da hitro najdemo rešitve, ki bodo vsem nam v prid. Da zaključim. Podjetniki povedo, da za, ne vem, elektriko ali za stroške energentov porabijo dvakrat do trikrat več, kot so pred to energetsko krizo. To na dolgi rok ne bo vzdržno. Na dolgi rok se bo to prelevilo v višje plače, višje cene in bo spirala šla, vemo, v katero smer. To je treba presekati in to je treba presekati čim prej. In da je to treba presekati, bom zaključil z eno od izjav Aleša Štancarja, ki je rekel: »Zdaj so meje odprte in nobena vlada nam ne more preprečiti, da gremo ven iz države.« Tudi vaša ne. Veste, kaj pomeni, če začnejo podjetniki zapuščati državo, zato ker ni pravočasnih in primernih ukrepov. Želim, da Ministrstvo za finance proaktivno pristopi k temu. Ta zakon to omogoča, ker je čisto enostaven. ne vem, v roku treh dni naberete tudi še tiste svoje komplementarne ukrepe, ki jih potrebujete, v amandmajski obliki jih mi podpremo v naslednjem branju, v drugem in tretjem branju, in je še pred počitnicami na mizi sprejet ukrep, ki bo dejansko nekaj dal državljankam in državljanom Republike Slovenije in bo prvi tak res konkreten sistemski ukrep, ki ga bo ta vlada sprejela za nagovarjanje in nevtralizacijo te energetske krize, ki je pred nami. Hvala. Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade in predstavnica predlagatelja. Besedo ima najprej predstavnik Vlade. Izvolite, Najlepša hvala za besedo. Ne bi se pretirano ponavljal. Stališče Vlade je, da tega predloga ne podpira. Mislim, da smo kar obsežno uspeli obrazložiti, kaj so tukaj razlogi, predvsem to, da ta ukrep sam od sebe ne more doseči cilja, ki je bil tukaj opredeljen. Je pa dejstvo, da bi veliko stal. V tem trenutku mi denarja za to, da bi ga porabili, ne da vemo, ali bo ukrep deloval ali ne, nimamo. Druga zadeva, ki je s tem povezana, je zagotovo to, kar sem tudi prej posebej izpostavil – da trenutno poteka skrbni pregled, da sploh ugotovimo glede javnih financ, kje smo. Ko bomo vedeli, kakšno je tam stanje, bomo tudi vedeli, kakšen je manevrski prostor glede ukrepov, kje si lahko kaj privoščimo in na kakšen način pristopiti. Tretja zadeva. Predsednik Vlade je že pred časom napovedal, da bodo do sredine julija ukrepi opredeljeni, in takrat se bo začela komunikacija s tem v zvezi bolj specialno, zaradi tega da bodo tudi državljani in državljanke in gospodarstvo vedeli, kako se bo Vlada tega lotevala, da bomo lahko šli z roko v roki naprej tudi ob upoštevanju, kjer bo le mogoče, socialnega dialoga. Ne glede na to, da se mudi, ocenjujemo, da se da, če se pristopi proaktivno, tudi del vsaj tega dialoga nasloviti. Večkrat je bilo tukaj izpostavljeno, da naj bi ta rešitev naslavljala tudi gospodarstvenike. Načeloma gospodarstveniki zavezanci za DDV, zato znižanje DDV na njih ne more imeti vpliva. Ima pa lahko vpliv povečanje marž, ki bi bilo posledica tega, če ne bi bili sprejeti komplementarni ukrepi. V tem primeru bi seveda bili na slabšem. Kot rečeno, mnenje Vlade je, da gre za izpad, ki ne bo dosegel cilja, če to poenostavim.

komplementarnih ukrepov. Tista izjava, ki je bila rečena, dajte nam mir, bomo že, ko bomo – mislim, da je bilo rečeno, kdaj bomo, kaj bomo, bomo pa tudi še povedali. Zagotovo tudi nekoliko hudomušno, nič slabega ni, če greste na morje ali v hribe, noben problem ni, za vikend prav tako delamo, tudi jaz. Si pa včasih želim, da bi lahko delal na tistih zadevah, ki so na prioritetni listi, tako kot si jo je zastavila Vlada, tudi na področju draginje, in ne, da se kaj naj bi bilo z vidika nove vlade, ki si je postavila svoje prioritete, z vašega stališča najbolj pomembno. Ne nazadnje je vam bila ta svoboda dopuščena. Mislim, da ste jo s pridom izkoristili in tudi izpeljali. Hvala.

vaše vlade zagotovo pravilno nasloviti energetsko draginjo. Ampak kot sem vam povedala že prej, več kot očitno tega ne nameravate, ker do zdaj na tem področju niste naredili prav nič, kvečjemu to, da ljudje plačujejo za gorivo bistveno več, kot bi sicer, ker ste razveljavili uredbo, ki jo je pripravila prejšnja vlada. Moti vas to, da smo dejansko vložili zakone in da se vas, ne vem koga, takrat ni nič vprašalo, ampak vaše vlade, takrat ko smo mi ta zakon vložili, še ni bilo. Poslanci smo tukaj izvoljeni s strani ljudi tudi zato,

resnično dovolj časa, da ta zakon ustrezno tudi dopolnite in se tudi do njega opredelite, kaj dodate, spremenite, karkoli. Zato resnično težko razumem nekatere navedbe. Sama koalicija, koalicijski poslanci so danes bolj ali manj tiho, razen prebrali so svoja stališča, več kot očitno. Saj na nek način jih razumem, morda je tako za njih tudi lažje, razumeti. Težko je razumeti, da ne podpreš zakona, ki dejansko prebivalcem Slovenije prinaša več, kar pomeni, da bi manj plačevali za elektriko, zemeljski plin in za ogrevanje. Še vedno ne verjamem, da bi se to prelevilo v marže, in ne da bi bile cene v zelo kratkem spet enake, če bi znižali DDV z 22 na 5 %. Ker ne gre za izdelke, kot so, ne vem, oblačila, določena hrana in podobno, gre za električno energijo in tega enostavno ne moremo enačiti. Lahko pa bi seveda k temu dodali tudi neko ustrezno regulacijo cene. Bilo je tudi nekaj kritike, kako se mi ravnamo takrat, ko smo koalicija, in takrat, ko smo opozicija. Pa naj vas spomnim, podprli smo, takrat ko je bil s strani opozicije vložen predlog za znižanje DDV za ženske higienske pripomočke. Mi smo bili takrat koalicija in smo takrat podprli predlog opozicije.

Vi pravite, da cilj ni dosežen. Cilj torej ni dosežen, če ti želiš državljanu omogočiti nižje plačilo davka, da bi s tem plačevali nižjo elektriko, nižji zemeljski plin in nižje ogrevanje. Ne vem, niste prvič državni sekretar, bili ste že tudi na kakih drugih ministrstvih in več kot očitno se pač vam zdi cilj dosežen, takrat ko denar trošite za razne analize in študije. Hvala lepa.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 ni interesa, tako da zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje odločali v okviru glasovanj v sredo, 29. 6. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev Predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja kolegu gospodu Francu Brezniku. Izvolite! Najlepša hvala za dano besedo. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku je namenjen izboljšavi veljavnega zakona v smeri lažjega, učinkovitejšega in hitrejšega uveljavljanja pravic in koristi davčnih davčnih zavezancev. Poglavitne rešitve, ki jih zakon prinaša, lahko strnemo v več vsebinskih sklopov. Prvi sklop se nanaša na rešitve, ki davčnemu zavezancu omogočajo lažje uveljavljanje pravic, in sicer s skrajšanem roka za odločitev o obvezujoči informaciji, podaljšanjem roka za vložitev predloga davčnega obračuna in napovedi po izteku roka, elektronsko predložitvijo zahtevkov glede davčnega odtegljaja, prevzemom dokumentov iz eDavkov brez kvalificiranega digitalnega potrdila. Drugi sklop so rešitve, ki zavezancem omogočajo lažje plačilo davčnega dolga: povečanje števila obrokov plačila davka fizični osebi brez dokazovanja, možnost šestmesečnega obročnega plačila davka brez dokazovanja za pravne osebe, davčni organ dovoli odlog izvršbe do vročitve akta o pritožbi na zahtevo davčnega zavezanca, če le-ta predloži instrument zavarovanja. Tretji sklop se nanaša na dodatne možnosti za izpolnitev davčne obveznosti po roku brez kaznovanja tako, da se predloži davčni obračun na podlagi samoprijave in to izključuje pregon za kaznivo dejanje davčne zatajitve, in predložitev davčnega obračuna na podlagi ugotovitev iz zapisnika o o davčnem inšpekcijskem nadzoru izključuje pregon za kaznivo dejanje davčne zatajitve. Četrti sklop so ukrepi za utrditev pravne varnosti in predvidljivosti: obveznost predložitve podatkov in dokumentacije tudi za namene izpolnitev obveznosti, ki so povezane z mednarodnim sodelovanjem. Peti sklop so ukrepi za preglednost, učinkovitost in pravilno izvajanje zakona, med drugim tudi kolegijsko odločanje organa druge stopnje. Šesti sklop se nanaša na zagotovitev odločanja v predpisanem roku in določitev učinkov, če Finančna uprava ne odloči v roku, in sicer tako, da se postopek ustavi, če davčni organ ne odloči v predpisanem roku, in da se davčni inšpekcijski nadzor ne more ponoviti. Sedmi sklop se nanaša na odpravo administrativnih ovir za davčne zavezance: poenotenje roka za plačilo predhodne akontacije dohodnine in prispevkov za socialno varnost, plačilo z enim plačilnim nalogom. Osmi sklop se nanaša na znižanje pri oblikovanju obrestnih mer. Deveti sklop predvideva spremembe davčnega inšpekcijskega nadzora, in sicer tako, da se določi rok, v katerem mora Finančna uprava sestaviti zapisnik, in da obstaja možnost vložitve davčne napovedi brez kaznovanja v postopku začetega davčnega nadzora. Deveti sklop, ki se dotika zavarovanj, uvaja možnost ugovora zavezanca tudi v postopkih zavarovanja. Druge rešitve prinašajo še spremembo, da se davka, ki se ugotavlja z odločbo, ne odmeri, če le-ta ne presega 20 evrov. Predlog zakona sledi načelom, ki jih v Slovenski demokratski stranki vseskozi zagovarjamo. Sledi debirokratizaciji in poenostavitvi upravnih postopkov ob hkratnem zasledovanju povečanja pravnega varstva in tako koristi za davčne zavezance ter tudi za državo. Predlagane rešitve skupaj z že sprejetim Zakonom o finančni upravi pomenijo pomembno spremembo pri delovanju Finančne uprave in izboljšavo njenega odnosa do davčnih zavezancev. Zato v Slovenski demokratski stranki ocenjujemo, da je sprejetje tega zakona za zavezance pomembno.

Predlagatelj predloga novele Zakona o davčnem postopku navaja, da se s predlogom zakona predlagajo izboljšave veljavne ureditve davčnega postopka v smeri lažjega in hitrejšega uveljavljanja pravic in pravnih koristi zavezancev za davek. Cilj predlaganih sprememb in dopolnitev tega naj bi bil zagotoviti transparentno, učinkovito in pravilno izvajanje v praksi, utrditi pravno varnost in predvidljivost zavezancem za davek, olajšati izpolnjevanje obveznosti in znižati stroške ter zagotoviti odločanje v predpisanem roku. To zagotovo velja za določene zadeve, ki so vključene v ta zakon. Vlada seveda pri tem poudarja, da so navedeni cilji predloga zakona sicer dobrodošli, vendar hkrati meni, da nekatere predlagane spremembe, ki naj bi zagotovile lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti, zagotavljanje pravne varnosti in varstvo pravic zavezancev, ravno temu cilju ne sledijo. Tako se predlaga, da se postopek ustavi, kadar davčni organ ne odloči v predpisanem roku, davčni inšpekcijski nadzor, v katerem bi davčni organ lahko ugotovil premalo odmerjen in plačan davek, pa pa se ne glede na to, da pravica do odmere še ni zastarala, ne more več ponoviti. Gre za specialno rešitev oziroma lex specialis inšpekcijskega nadzora in ureditev upravnega postopka. Takšna določba bi povzročila, da bi lahko določeni zavezanci za davek postali prosti svojih davčnih obveznosti, kar je v nasprotju z javnim interesom in enako obravnavo zavezancev za davek. Vlada meni, da je takšna ureditev popolnoma neprimerna, saj onemogoča davčni organ pri opravljanju svojega dela, učinkovitost pa se lahko doseže na druge načine. Vlada tako nasprotuje predlagani ureditvi, da se po poteku roka postopek davčnega inšpekcijskega nadzora ustavi in da se ne more več ponoviti. Cilj hitrega zaključka postopka je po mnenju Vlade ustrezneje reševati z organizacijskimi in kadrovskimi ukrepi. Kot posebej problematične rešitve Vlada izpostavlja izključitev kazenskega pregona, če je vložena samoprijava. Po mnenju Vlade takšna ureditev, ki se razlikuje od primerljivih tujih ureditev, spodbuja utajevanje davkov, saj davčnega zavezanca, ki se samoprijavi, vnaprej oprošča kaznivega dejanja davčne zatajitve, kot ga opredeljuje kazenska zakonodaja. Utaja davkov tako ne bi bila več kaznivo dejanje. Velja poudariti, da sodelovanje obdolženca oziroma obtoženca v kazenskem postopku sistemsko ureja kazenska zakonodaja na način, da se samoprijava davčnega zavezanca v smislu priznanja krivde v kazenskem postopku upošteva kot olajševalna okoliščina pri izreku vrste in višine kazni, ki se zaradi tega lahko omili. Na problematičnost predlagane ureditve je nenazadnje opozorila tudi Komisija za preprečevanje korupcije. V temeljno sistemsko ureditev odločanja v upravnih postopkih posega tudi predlog za uvedbo kolegijskega odločanja drugostopenjskega organa in tako odpira številne pravne dileme. Kolegijsko odločanje je v skladu s sistemsko zakonodajo pridržano kolegijskim organom, kar Ministrstvo za finance kot drugostopenjski davčni organ seveda ni. Izpostavljeni predlogi rešitev so zgolj tisti, za katere Vlada ocenjuje, da so najbolj problematični, pri čemer je pomembno izpostaviti, da je Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo v zvezi s slednjimi dala izčrpno mnenje z vidika neustavnosti oziroma neskladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter s pravom Evropske unije in z vidika pravil pravne tehnike. Z njihovega vidika podane ključne pravno-sistemske pripombe, prav tako tudi pripombe Ministrstva za javno upravo, nekatere bistvene pripombe Ministrstva za pravosodje in Upravnega sodišča Republike Slovenije v predlogu zakona niso bile upoštevane. Zaradi navedenega Vlada predloga novele Zakona o davčnem postopku ne podpira in meni, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Potrebne izboljšave za zagotovitev pravne varnosti in lažjega izpolnjevanja davčnih obveznosti bodo naslovljene na sistematičen in celovit način,

Po navedbah predlagatelja bi se z novelo, ki jo obravnavamo, izboljšala veljavna ureditev davčnega postopka v smeri lažjega in hitrejšega uveljavljanja pravic in pravnih koristi zavezancev za davek. Med predlogi so vključene nekatere rešitve, ki sledijo ugotovitvam in predlogom delovne skupine za pripravo ukrepov na področju davčnega postopka in finančne uprave. Novela je sicer identična Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku, ki ga je 25. 11. 2021 v zakonodajni postopek vložila prejšnja vlada. Takratne pripombe relevantnih deležnikov, kot so Služba Vlade za zakonodajo, Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za pravosodje, in Upravnega sodišča niso bile upoštevane. Poleg tega, da je od takrat v povezavi z zakonom prišlo do nekaj bistvenih sprememb, je komaj nekaj dni stara novica, da je del Zakona o davčnem postopku po oceni Ustavnega sodišča v neskladju z ustavo. Gre za del, ki navaja, da se davek lahko izterja tudi od druge osebe, na katero je bila prenesena dejavnost dolžnika zunaj statusnega preoblikovanja z namenom, da bi se dolžnik izognil plačilu davka. Državni zbor mora protiustavnost odpraviti v enem letu. Že zaradi naštetega bomo v Poslanski skupini Svoboda glasovali proti temu, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo, saj želimo, da se vseh odprtih vprašanj, izboljšav protiustavnosti lotijo na finančnem ministrstvu celovito in sistemsko. naj vseeno omenimo še problematičnost samega predloga. Izjemno problematične so namreč rešitve, ki naj bi zagotovile odločanje v najzahtevnejših postopkih davčnega inšpekcijskega nadzora v predpisanem roku. Predlaga se, da če davčni organ ne odloči v predpisanem roku, se postopek ustavi, davčni inšpekcijski nadzor, v katerem bi davčni organ lahko ugotovil premalo odmerjen in plačan davek, pa se ne glede na to, da pravica do odmere še ni zastarala, ne more več ponoviti. Kot pravilno ugotavlja Vlada, gre za lex specialis ureditev inšpekcijskega nadzora in lex specialis ureditev upravnega postopka. Takšna določba bi povzročila, da bi lahko določeni zavezanci za davek postali prosti svojih davčnih obveznosti, kar je v nasprotju z javnim interesom in enako obravnavo zavezancev za davek. Nadalje se predlaga izključitev kazenskega pregona pod določenimi pogoji. Zavezanec, ki naj bi v skladu z zakonskimi pogoji predložil samoprijavo oziroma obračun ali napoved na podlagi ugotovitev iz zapisnika o davčnem inšpekcijskem nadzoru, naj ne bi mogel biti preganjan in kaznovan za kaznivo dejanje davčne zatajitve, kar je po našem mnenju neprimerno, saj se s tem spodbuja utaja in utajevanje davkov. Takšna zakonska rešitev se razlikuje tudi od primerljivih tujih ureditev. Časovni mejnik za izključitev kazenskega pregona je za začetek postopka nadzora in ne samoprijava na podlagi ugotovitev iz zapisnika inšpekcijskega nadzora po končanem davčnem inšpekcijskem nadzoru. Vsled navedenega

Pred nami je predlog novele Zakona o davčnem postopku, ki smo ga z jasnimi cilji v zakonodajni postopek vložili v Poslanski skupini SDS. Pri oblikovanju zakonodaje zasledujemo dva ključna cilja, in sicer sta to debirokratizacija in poenostavitev postopkov ter zmanjšanje davčnega bremena za prebivalce in prebivalke Republike Slovenije. Kot veste, zagovarjamo stališče, da se bodo ljudje, če bodo lahko različne upravne postopke, med katere spada tudi davčni postopek, rešili hitreje, kot je to mogoče danes, potem počutili tudi varne in zaščitene v razmerju do državnih organov, kjer so v šibkejši vlogi, s tem pa bodo imeli tudi nižje stroške oziroma obveznosti iz naslova davkov, posledično pa bodo tudi bolj motivirani za delo in nadaljnji razvoj. Mislim, da je to vsem nam v korist. Prvi korak k reformi delovanja Finančne uprave je bil storjen v v prejšnjem mandatu, ko je bila sprejeta novela Zakona o finančni upravi. Za popolno reformo v smeri lažjega, učinkovitejšega in hitrejšega uveljavljanja pravic in koristi tako davčnih zavezancev na eni strani kot države na drugi strani pa je treba sprejeti tudi to novelo, s katero se med drugim debirokratizira naslednje postopke. In sicer: skrajšuje se rok, ki ga ima Furs za odločitev o obvezujoči informaciji; podaljšuje se rok, ki ga ima davčni zavezanec za vložitev predloga davčnega obračuna in napovedi po izteku roka in omogoča se elektronska predložitev zahtevkov glede davčnega davčnega odtegljaja in prevzem dokumenta iz eDavkov, brez da bi zavezanec imel kvalificirano digitalno potrdilo. Za manjši pritisk na davčnega zavezanca, ki se je znašel v finančni stiski, se povečuje število obrokov plačila davka brez dokazovanja. Ta odločba bo veljala tudi za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. Za okrepitev in utrditev predvidljivosti in pravne varnosti se med drugim uzakonja rok za predložitev dokazov ter izrecna podlaga za razkritje podatkov o stanju davčnih obveznosti zapustnika z namenom, da se potencialni dediči, če to želijo, dediščini lahko odpovedo. Za boljšo preglednost in učinkovitost delovanja Fursa se uzakonja kolegijsko odločanje organa druge stopnje. Uvaja se tudi dodatne možnosti za izpolnitev davčnih obveznosti po roku brez kaznovanja davčnega zavezanca, s čimer se spodbuja prostovoljno plačevanje davkov. Odpravlja se tudi več administrativnih ovir, ki zavirajo tako delo davčnih zavezancev kot tudi davčnega organa, zato se izenačuje rok za plačilo plačilo predhodne akontacije dohodnine in prispevkov za socialno varnost ter se uvaja plačilo z enim plačilnim nalogom. Glede na predlagane spremembe je svoje mnenje že podala tudi aktualna vlada, ki pa v nasprotju z nekaterimi drugimi pozitivnimi mnenji te podpore trenutno ne izreka. Vendar gre za smiselne rešitve, ki jih velja podpreti. Verjamem, da se določene stvari da izboljšati v parlamentarni proceduri, torej v kasnejših branjih, zato predlagamo, da podprete prvo branje in v nadaljevanju v drugem in tretjem branju ta zakon potem tudi ustrezno izpilimo. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati. Izvolite, kolega gospod Jernej Vrtovec. Spoštovane kolegice in kolegi, podpredsednica! Ta predlog zagotovo prinaša številne smiselne poenostavitve in izboljšave celotnega sistema. Nemalokrat se zgodi, da imamo v tej državi res birokracijo na zelo visokem nivoju in zaradi tega tudi nismo zanimivi za dodatna vlaganja za investicije in tako naprej. En primer je tudi s področja same davčne zakonodaje, zaradi tega je ta predlog smiseln. Bi pa rad izpostavil dve pomembni vsebinski stvari, ki ju ta zakon omenja. In sicer skrajševanje roka za odločitev davčnega organa o zavezujoči informaciji s šest na tri mesece. Cilj tega zakona v enem delu je zagotovo ta, da se opolnomoči na eni strani posameznika napram davčnemu organu. Po drugi strani se s tem zakonom omogoči razkritje podatkov o osebnem imenu ali rezidentskem statusu, ki jih upravičena oseba, se pravi bodisi je to banka, upravni organ in tako naprej, potrebuje za izpolnitev obveznosti. Še ena pomembna stvar je, da se poveča število obrokov pri obročnem plačilu davka fizični osebi brez dokazovanja, in sicer s treh na šest mesečnih obrokov. potem bi lahko ta trenutek, ko se ljudje soočajo z energetsko draginjo in je v denarnici vedno manj, ta del zagotovo podprli in bi na drugi strani olajšali olajšali ljudem tudi ta del plačevanja. To, da ne bo pomote, ne velja samo za fizične osebe, ta možnost bo v tem zakonu veljala tudi za vse poslovne subjekte. Ena izmed rakran Slovenije je zagotovo birokracija. Torej manj birokracije, bolj prijazna država – in v enem delu ta zakon naslavlja prav to. Kar se tiče davkov, bi še eno stvar dejal na splošno. Več raziskav kaže na eno stvar, in sicer da tuji investitorji med največjimi ovirami za investiranje v Republiko Slovenijo vidijo na na eni strani prav obremenitev dela z davki in prispevki ter stroški dela, takoj za tem pa sledijo obdavčitev dobičkov in dohodkov ter davčni postopki. Davčni postopki. In o tem zdaj govorimo – da imamo res zapletene davčne postopke, neprijazne ljudem

Hvala, spoštovana podpredsednica Državnega zbora. Predstavniki Vlade, spoštovane kolegice, cenjeni kolegi! Pred nami je še en enak predlog kot v svežnju predlogov sprememb davčne zakonodaje iz časa prejšnje vlade. Na mizi so torej vsi neuspeli poizkusi prejšnje koalicije na davčnem področju. Kot ugotavlja tudi Vlada, gre za gradivo, ki ni bilo strokovno in medresorsko usklajeno, prav tako niso bila upoštevana mnenja več ministrstev in drugih deležnikov. Večina sprememb se nanaša na novosti v inšpekcijskih in pritožbenih postopkih, ki naj bi bile večinoma usmerjene v korist davčnih zavezancev oziroma pritožnikov ter naj bi izboljšale njihovo pravno varnost. Sliši se sicer lepo, dokler se ne vprašamo, kdo so zavezanci, katerih pravna varnost naj bi se povečala. Govorimo namreč o postopkih davčne izterjave, o pritožbah na ugotovljeno davčno osnovo in odmero davka, o postopkih za ugotavljanje davčnih obveznosti in podobno. Gre torej za postopke visoke zahtevnosti in velikega finančnega obsega, ki pri večini navadnih državljank in državljanov ne pridejo v poštev. Predlagatelji trdijo, da gre za poenostavitve in odpravo tako imenovanih birokratskih ovir, a zakonske določbe nam dajejo slutiti, da gre za še en poskus darila. Darila tistim, ki se svojim davčnim obveznostim izmikajo. Darila tistim, ki skrivajo obseg svojega poslovanja in premoženja. Darila tistim, ki morda poskušajo iz sistema olajšav in povračil dobiti več, kot jim pripada. Tudi Vlada ugotavlja, da bi uveljavitev predlaganih rešitev pomenila predvsem bistveno oteženo delo Finančne uprave ter oviro za učinkovite inšpekcijske nadzore in pritožbene postopke. Skratka, gre za še en predlog zakona, ki otežuje delo državnih organov, pri čemer se sklicuje na debirokratizacijo, v praksi pa to pomeni tudi ustavitev zahtevnih postopkov, ki tečejo proti osebam, osumljenim kršitev davčnih predpisov. Spoštovane, spoštovani, vsak davčni nadzor in administrativni postopek še ne pomeni birokratske ovire. Nikakor nismo prepričani, da bodo davčni postopki tekli bolje, če bomo Finančni upravi in njenim inšpektorjem zmanjšali pooblastila, jim skrajšali roke, zavezancem pa omogočili več manevrskega prostora za takšno in drugačno tako imenovano prilagajanje davčnih obveznosti. Zato v Poslanski skupini Socialnih demokratov ne podpiramo tega predloga zakona in bomo glasovali proti predlogu sklepa, da je primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. K razpravi je zaenkrat prijavljen gospod kolega Bojan Čebela. Izvolite. Hvala lepa. Še en primer, ko gremo brezglavo v nekaj, kar je v ustavnem nasprotju. Jasno je, da je predlog zakona ustavno sporen, da lahko veliko krivic naredi v samem postopku tega izvajanja in da lahko pride do velike odškodninske Ne moremo sprejeti nečesa, kar je v neskladju z ustavo, absolutno ne moremo. Že na nivoju predloga ne moremo sprejeti. Tako da mi ostajamo na načelu ustavnosti in seveda, kot sem že rekel, ne podpiramo tega. Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade in predstavnica predlagatelja. Besedo ima najprej predstavnik Vlade. Izvolite, državni sekretar gospod Božič. Hvala za besedo. Zagotovo v predlogu obstajajo določene rešitve, ki jih bomo preučili, morda kakšno od njih tudi vnesli v predloge, ki jih bo pred vas prinesla oziroma jih predlagala Vlada.

To dejansko potem zasenči vse tisto, kar bi bilo morda zanimivega, in potem navaja na to, da je res potreben podroben pregled teh rešitev, podrobna preučitev, kaj lahko to prinese, posebna previdnost, da neka izkazana dobronamernost ne skriva še česa drugega. To sem jaz pred časom zaznal, že takrat, ko se je spreminjala dohodnina, ko se je brisal šesti odstavek 90. člena. Temu se reče dekapitalizacija malega gospodarstva, ampak znašlo se je notri kot nedolžno brisanje in zaradi tega je pri takih zadevah nujno zelo podrobno branje. Ker če sta notri že dve taki zadevi, kot je dekriminalizacija davčnih utaj, kar štejemo za popolnoma nesprejemljivo, pa samostojno prenehanje določenih postopkov oziroma se postopki ustavijo, posebej v najkompleksnejših primerih, v nekem tandemu, ki se je prej začel dogajati, se pravi predvsem politizacija Finančne uprave Republike Slovenije, začnejo misli bežati v neko smer, ko se začnemo ukvarjati s tem, ali je bila pošta prevzeta ali ni bila, ali je morda kaj ostalo v kakšnem predalu. Ker bo dejansko samo to odločalo o pravicah in dolžnostih nekaterih. Iz tega razloga je za zaupanje v davčni sistem, tudi v davčni postopek, se pravi njegovo pravičnost, delovanje, ključnega pomena, da so vse te rešitve dobro pretehtane, in seveda tudi vpeljane v pravni red s ciljem, da se res debirokratizira, da se res digitalizira, da se tudi res naredi sistem bolj pravičen, bolj učinkovit, hitrejši za zavezance, bolj, če se tako izrazim, uporabniku prijazen, brez da se v rešitve vnese kakšna izmed takšnih neprimernosti, kot sta dekriminalizacija davčnih utaj in nekakšno prisilno prenehanje postopkov v najkompleksnejših primerih. Kot že rečeno, Vlada tega predloga ne podpira, in v tem duhu tudi nagovarjam poslanke in poslance. Hvala.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 Ugotavljam, da ne, zato zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali v sredo, 29. junija, v okviru glasovanj.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev Predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja kolegu gospodu Francu Brezniku. Izvolite!

spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Pravila varstva konkurence so ena izmed največjih značilnosti evropskega notranjega trga. Če pride do izkrivljenja konkurence, ni mogoče uresničiti celotnega potenciala, ki ga ima ves notranji trg, in tudi ne ustvariti pravih pogojev za trajnostno gospodarsko rast. V svobodnem tržnem gospodarstvu medsebojna povezanost ponudbe in povpraševanja določa, kateri izdelki in storitve se izmenjujejo ter po kakšni ceni, predvsem pa po kakovosti. V konkurenčnem okolju lahko kupci torej izbirajo med blagom ali storitvami različnih dobaviteljev, zato si podjetja prizadevajo ponuditi svoje blago ali storitve po najnižji možni ceni in venomer izboljšati njihovo kakovost. Konkurenca torej spodbuja podjetja k inovativnosti. Učinkovita konkurenca tudi preprečuje ustvarjanje ali krepitev položajev moči, ki so preveč vplivni v družbi in tudi v politiki. Potrošniki imajo koristi od konkurenčno organiziranega trga, saj lahko izbirajo med široko ponudbo blaga in storitev, ki najbolje ustrezajo njihovim pričakovanjem. Pred nami je torej osnutek zakona o preprečevanju omejevana konkurence ter tudi 101. in 102. člen Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki jo izvaja agencija, ki je pristojna za varstvo konkurence. Evropska komisija pa je pristojna za izvajanje 101. in 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije. S predlogom zakona Republika Slovenija izpolnjuje dolžnost prenosa Direktive 2019/1 v nacionalni pravni red. Ključni cilji, ki jih zasledujemo v predlogu zakona, se v primerjavi z do sedaj veljavnim zakonom ne spreminjajo. Temeljni cilj varstva konkurence v Republiki Sloveniji je zagotoviti učinkovito konkurenčno okolje, ki bo spodbujalo inovacije in tehnološki napredek, s tem pa blaginjo kupcev in večjo konkurenčnost Republike Slovenije predvsem tudi na svetovnem trgu. Naj omenim samo skupine rešitev, ki jih ta implementacija navaja. Gre za zelo obsežno zadevo. Prve so rešitve, ki se nanašajo na uporabo podatkov iz izjav zaradi prizanesljivosti in vlog za poravnavo. Potem so rešitve, ki se nanašajo na dopolnitev preiskovalnih pristojnosti agencije. Potem so tukaj rešitve, ki se nanašajo na uvedbo administrativnega sankcioniranja podjetij. Pod točko 4 so tukaj rešitve, ki se nanašajo na določitev izjem glede vpliva izjave za odpustitev sankcij na izrek sankcije fizični osebi. Potem so tu rešitve, ki se nanašajo na mednarodno sodelovanje pri vročitvi, predvsem pa izvršitvi dokumentov organov, pristojnih za varstvo konkurence. Na koncu naj povem samo, da so za izvajanje zakona že zagotovljena sredstva v sprejetem državnem proračunu, in sicer na proračunski postavki PP 131044 Javna Agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence. Najlepša hvala. Hvala lepa. Za uvodno predstavitev mnenja dajem besedo predstavniku Vlade, in sicer mag. Dejanu Židanu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Izvolite. Gospa podpredsednica, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, lep pozdrav tudi ostalim prisotnim! Zakon, ki je danes pred vami, je posledica zahteve evropske direktive, ki je bila sprejeta decembra 2018. S to implementacijo Slovenija že krepko zamuja. Zadnji rok za implementacijo je bil 4. februar leta 2021, zato je tudi Slovenija že dobila en opomin in pričakujemo, če zakon ne bo sprejet, v relativno kratkem času naslednji opomin. Ta zakon je v Državni zbor poslala prejšnja vlada, vendar na žalost dolžina delovanja Državnega zbora tedanje sestave ni omogočila, da bi bil zakon sprejet. Tako je zakon, ki je danes vložen, identičen. To je tudi razlog, da ga Vlada podpira in vam predlaga, da ga sprejmete v prvem branju, s tem da si Vlada dopušča možnost, da ga s svojimi amandmaji v drugem branju na Odboru za gospodarstvo, kjer je potrebno, dodatno izboljša. Dovolite, da ponovim. Tega zakona v resnici ne sprejemamo samo zato, ker to od nas zahteva evropskega direktiva, sprejemamo ga, je predlog, da ga sprejmete, zato ker je zakon koristen. Zakon namreč omogoča poenostavitve, da bo AVK lahko delovala bistveno hitreje in bistveno lažje sankcionirala kršitve. To je razlog, da predlagamo, da zakonu dovolite nadaljevanje zakonodajnega postopka. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke. Izvolite, kolegica gospa Suzana Lep Šimenko. Najlepša hvala za besedo. Poglavitna rešitev Predloga zakona o preprečevanju omejevanja konkurence se nanaša na prenos Direktive 2019/1, katere rok za prenos je, kot je že bilo rečeno, potekel v letu 2021. Zakon sledi spodbujanju konkurenčnega okolja za podjetja, ki posledično prinaša večje koristi za potrošnike. Ključna rešitev se nanaša na poenostavitev postopka sankcioniranja podjetij, in sicer se uvaja enoten postopek za ugotavljanje obstoja kršitve in izreka sankcije zaradi kršitve konkurenčnega prava. Trenutno veljavni zakon nalaga Agenciji za varstvo konkurence, da obstoj kršitve pravil konkurenčnega prava ugotavlja v upravnem postopku, globe pa izreče v prekrškovnem postopku, kar pomeni, da gre za podvajanje postopkov, kar posledično vodi v dvojno breme za podjetja. Z rešitvami, ki jih prinaša ta zakon, se postopek poenostavlja. Ključne rešitve se nanašajo na: uporabo podatkov iz izjav zaradi prizanesljivosti v postopkih pred sodiščem za presojo odločbe ali prekršek ter omejitev razkrivanja podatkov, kadar postopek pred agencijo še ni končan; dopolnitev preiskovalnih pristojnosti agencije, na poenotenje pogojev za izdajo odredbe za preiskavo; uvedbo administrativnega sankcioniranja podjetij z opredelitvijo pojma naklep in malomarnost ter ohranitvijo najvišje dovoljene sankcije na 10 % letnega dohodka podjetja; določitev izjem glede vpliva izjave za opustitev sankcij za izrek sankcij fizičnim osebam, kadar njen prispevek k odkritju in preiskavi kartela pretehta nad interesom za sankcioniranje; mednarodno sodelovanje pri vročanju in izvrševanju dokumentov. Predlog zakona, vložen s strani Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, prinaša poenostavitve in nima finančnih posledic za državni proračun. V poslanski skupini ga bomo seveda podprli. Hvala. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati. Izvolite, kolega gospod Jožef Horvat. Hvala za besedo, spoštovana gospa podpredsednica. Spoštovana predstavnika ministrstva, drage kolegice in kolegi! S predlogom zakona Slovenija izpolnjuje dolžnost prenosa Direktive 2019/1 v nacionalni pravni red. Države članice so morale to direktivo prenesti v svoje nacionalne predpise že do, kot smo slišali, 4. februarja lanskega leta. Ključni cilji, ki jih zasleduje predlog zakona, se v primerjavi z do sedaj veljavnim zakonom ne spreminjajo. Temeljni cilj varstva konkurence v Sloveniji je zagotoviti učinkovito konkurenčno okolje, ki bo spodbujalo inovacije in tehnološki napredek, s tem pa blaginjo kupcev in večjo konkurenčnost Slovenije na svetovnem trgu. Slovenija je, kot smo že tudi slišali, v zamudi pri prenosu Direktive 2019/1, zaradi česar je dne 19. marca lani Slovenija že prejela uradni opomin Evropske komisije. V primeru dodatnega odlašanja bi Sloveniji grozil izrek denarne kazni. To je najbrž tudi temeljni razlog za podporo Vlade temu zakonu. Nas sicer zelo veseli to, da je Vlada zaznala, da gre za dobre rešitve. Glavni cilj Direktive 2019/1 je zagotoviti nacionalnim organom, pristojnim za varstvo konkurence, da učinkoviteje izvajajo pravila varstva konkurence Evropske unije. Usmerjena je v urejanje Usmerjena je v urejanje minimalnega nabora skupnih orodij in pooblastil za izvajanje pravil varstva konkurence, ki bodo nacionalnim organom za varstvo konkurence omogočila, da bodo, prvič, delovali neodvisno in nepristransko, drugič, imeli potrebne finančne in človeške vire, tretjič, imeli potrebna pooblastila za pridobivanje vseh pomembnih dokazov, četrtič, imeli zadostna orodja za naložitev sorazmernih in odvračilnih sankcij za kršitev pravil varstva konkurence, in petič, da se programi za prizanesljivost v državah članicah poenotijo. S predlogom zakona se uvaja administrativno sankcioniranje podjetij kršiteljic, na podlagi katerega bo Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence izrekla administrativno sankcijo v upravnem postopku. Gospe in gospodje, v današnjem svetu v konkurenčnem boju ne sodelujejo zgolj korporacije, ampak tudi države. Države, predvsem vlade in parlamenti, ki ustvarjajo, najbrž je to v interesu vseh nacionalnih parlamentov, atraktivno poslovno okolje. Konkurenca med podjetji znotraj gospodarstva naše države je predpogoj za konkurenčnost našega gospodarstva v primerjavi z drugimi državami. Odgovor za večji razvoj je vedno zdrava tekmovalnost, nikoli pa ne monopoli. Ker predlog končno implementira direktivo, ki uresničuje te cilje, predlagamo in in bomo v Novi Sloveniji to podporo temu zakonu dali. Vsak človek, gospe in gospodje, za uresničitev svojih talentov potrebuje okolje, ki omogoča in spodbuja razvoj. Naloga države je, da tako okolje ustvari. Pri tem mora ljudem pustiti dovolj veliko mero svobode, da lahko s svojimi odločitvami sami krojijo svojo zgodbo uspeha. Zavzemamo se za socialno tržni model gospodarstva, katerega uspešnost so Krščanski demokrati že dokazali v Nemčiji in drugod po svetu. Ta model vsakomur daje svobodo, da s svojim znanjem in delom ustvari svojo pot. Hkrati pa vsakomur daje tudi mirnost, da bo država pomagala, če se mu bo v življenju kdaj močno zalomilo. Trenutno največji izziv slovenskega gospodarstva bi lahko skoncentrirali na vprašanje produktivnosti. Slovenija kljub številnim dobrim rezultatom pri drugih kazalnikih pri vprašanju produktivnosti že dolgo za približno petino zaostaja za povprečjem Evropske unije. Višjega standarda, višjih plač ter razvitosti na ravni držav, kot sta denimo Avstrija in Nemčija, ne bo mogoče doseči drugače kot s povečanjem produktivnosti. Zato pa bo treba ustvariti okolje, v katerem bo lahko gospodarstvo investiralo in ustvarjalo večjo dodano vrednost. S stanjem poslovnega okolja v Sloveniji ta trenutek ne moremo biti zadovoljni. Švicarski inštitut za razvoj menedžmenta je na svoji svetovni lestvici konkurenčnosti za leto 2021 med 64. državami Slovenijo umestil na 40. mesto. Svet in z njim Slovenija naglo drvita v peto industrijsko revolucijo. Priča smo pametnim mestom, pametnim vasem, pametnim skupnostim in digitalizaciji. Razvoj tehnologije ustvarja razmere, v katerih je vedno več podjetjem vedno lažje svoje poslovanje prenesti v drugo državo. Mlajše generacije so prilagodljive in znajo svoje priložnosti poiskati tudi v tujini. Ni problem kroženje možganov, problem je beg možganov in problem je, če mladi, znanja polni ljudje odhajajo v tujino. Problem je, ker se potem nikoli več ne vrnejo in seveda, jasno, tam plačujejo, v tujini torej, davke. Slovenija je lepa in za življenje prijetne dežela. Žal to ni dovolj. Narediti moramo vse, da bo Slovenija bolj prijazna tudi za delovanje podjetij in delo najbolj kvalificiranih zaposlenih, in predvsem, da se bo delo v Sloveniji izplačalo. Hvala za vašo podpro. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov. Izvolite, kolegica mag. Bojana Muršič. Hvala lepa, podpredsednica, za besedo. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Zakonski predlog, ki so ga ob nastopu novega sklica Državnega zbora vložili poslanke in poslanci SDS, je plod dela strokovnih služb Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Pripravljen je bil zaradi dopolnjenih evropskih pravil in direktiv s področja varstva konkurence, zaradi katerih je potrebno prilagoditi slovenske predpise, ki urejajo to področje. Ker je bil krovni zakon o preprečevanju omejevanja konkurence od svojega sprejetja večkrat noveliran, je bilo zaradi preglednosti in pravne jasnosti smiselno pripraviti nov celovit zakon, ki ureja področje varstva konkurence. Ključne spremembe v sistemu preprečevanja omejevanja konkurence se nanašajo predvsem na pooblastila, sankcije, zastaralne roke, dostop strank do spisov, uporabo zbranih informacij in tako imenovani program prizanesljivosti. Pomemben del sprememb pa obsega tudi medsebojno pomoč med pristojnimi organi držav članic, kar v slovenskem pravnem redu še ni urejeno. Vse te spremenjene določbe je zato potrebno prenesti tudi v slovenski predpis oziroma nov zakon, ki ga danes obravnavamo. Največja novost novega zakona se nanaša na način sankcioniranja podjetij za kršitve predpisov. Namesto dveh postopkov Agencije za varstvo konkurence, najprej upravnega postopka, ki mu je sledil celo ločen prekrškovni postopek, se uvaja administrativno sankcioniranje, kar pomeni, da bo pristojna agencija ob ugotovljeni kršitvi pravil konkurence podjetju v istem postopku naložila tudi ustrezno sankcijo. Tako bo izrekanje sankcij za kršitve poenostavljeno in tudi pospešeno, kar je še zlasti pomembno v času, ko se zaradi zaostrenih gospodarskih razmer pojavlja tudi vse več poizkusov igralcev s prevladujočim tržnim položajem, ki skušajo z zlorabami konkurence pridobiti neupravičeno korist. Spoštovani in spoštovane, res je v navadi, da predloge tovrstnih sprememb sistemskih predpisov pripravlja Vlada, ki ima najboljši pregled nad usklajenostjo slovenskega pravnega reda z evropskim. Vendar pa je ta predlog zakona, vložen s strani opozicije, očitno pripravljen s strani služb gospodarskega ministrstva in tudi vsebinsko ustreza potrebnim prilagoditvam, kar ocenjuje tudi Vlada – da je predlog zakona

Spoštovana podpredsednica, predstavniki Vlade, kolegice, kolegi, lep pozdrav! Temeljni namen predloga zakona, ki je pred nami, je zagotovitev pravilnega prenosa ene od evropskih direktiv v slovenski pravni red, in sicer Direktive 2019/1. Zakon o preprečevanju konkurence namreč določene institute ureja drugače, kot to velja za direktivo, zato moramo posamezne določbe zakona skladno prilagoditi. Gre za zakon, ki ga je v postopek vložila že vlada Janeza Janše, in sicer povsem ob izteku mandata. Pred tem je skušala Janševa vlada delni prenos direktive sicer uresničiti tudi v okviru predloga zakona o javni agenciji Republike Slovenije za trg, varnost prometa in potrošnike in javni agenciji Republike Slovenije za finančne trge. Zakon v aprilu 2021 po opravljeni splošni razpravi ni prejel zadostne podpore in zakonodajni postopek se je zanj s tem končal. Že pred tem, marca 2021, je Slovenija prejela uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov. Posodobitev krovnega zakona, ki ureja prepovedane omejitve konkurence ter določa varstvo in ukrepe, kadar do takšnih omejitev pride, je nujna ne le zaradi obveznosti Slovenije, da v svoj pravni red prenese določbe predmetne direktive, in ne le zato, ker smo rok za to že zamudili in nam zato grozijo kazni, nujna je tudi zaradi dejstva, da so poenostavitve in novosti potrebne, saj bodo prispevale k učinkovitejšemu delovanju sistema preprečevanja omejevanja konkurence. Predlagani zakon posega na področje uporabe podatkov iz izjav zaradi prizanesljivosti, dopolnjujejo se preiskovalne pristojnosti agencije, določajo se izjeme glede vpliva prijave na odpustitev sankcij na izrek sankcije fizični osebi, prav tako pa se ureja tudi mednarodno sodelovanje pri vročitvi in izvršitvi dokumentov organov, pristojnih za varstvo konkurence. Ob vsem naštetem se uvaja tudi administrativno sankcioniranje podjetij, ki ga velja posebej izpostaviti. Po veljavnem zakonu mora agencija obstoj kršitve konkurenčnega prava ugotavljati v upravnem postopku, globe pa izreči v prekrškovnem. Dvojnost postopkov za podjetja, ki so stranke v postopku pred agencijo, pomeni dvojno breme do javne uprave ali pravosodnih organov. Z uvedbo administrativnega sankcioniranja pa bo agencija v istem postopku ugotovila kršitev pravil konkurence in podjetju za ugotovljeno kršitev konkurenčnega prava tudi naložila sankcijo. To bo na eni strani pripeljalo do možnosti učinkovitejšega izvajanja nalog in pristojnosti agencije, na drugi strani pa bodo z vidika administrativnih bremen, kot rečeno, razbremenjena tudi podjetja. Omenil sem že, da gre pri zakonu, ki ga obravnavamo danes, za vladni zakon iz prejšnjega mandata. V času, ko je bil slednji v javni obravnavi, so bile v zvezi z njegovo vsebino podane številne pripombe relevantnih deležnikov, med drugim Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence, Upravnega in Vrhovnega sodišča ter Odvetniške zbornice Slovenije. Znova jih je pričakovati tudi, če bo zakon na sredinem glasovanju prejel zadostno podporo za nadaljevanje zakonodajnega postopka. Odgovornost vseh nas v tem primeru bo, da se pripombe, ki se izkažejo za utemeljene, ustrezno upoštevajo in naslovijo, da bo zakon resnično ustrezal stanju na terenu in bo izvršljiv. V Poslanski skupini Svoboda bomo pri glasovanju podprli predlog sklepa, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala. Sledi splošna razprava poslank in poslancev, vendar ugotavljam, da prijavljenih k razpravi ni, zato prehajamo k sklepnemu delu splošne razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade in predstavnik predlagatelja. Predstavnik Vlade ne želi besede. Kaj pa predstavnik predlagatelja gospod Franc Breznik? Ravno tako ne. Sicer je še ostal čas za razpravo, vendar predvidevam, da ni interesa za razpravo? (Ne.) Zaključujemo splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja mag. Branku Grimsu. Izvolite. Hvala za besedo. Vsem prav lep pozdrav! Ko gre za volitve, gre za uresničevanje vrednot, temeljnih vrednot demokracije, aktivne in pasivne volilne pravice. Seveda se od poteka volitev, kar dokazujejo primeri doma in po svetu, upravičeno pričakuje, da so organizirane tako, da so pravno utemeljene, precizne, da so stvari merljive, preverljive in da je v skrajnih primerih, ko pride do razhajanj, do različnih mnenj, ustrezno zagotovljeno tudi varstvo, tako da vsak državljan, vsak državljan, vsaka državljanka lahko uveljavi svojo pravico, če je to potrebno tudi pred sodiščem, in seveda enako velja tudi za kandidate. Skratka da ima tako pasivna kot aktivna volilna pravica tudi ustrezno sodno varstvo. Še enkrat poudarjam – sodno varstvo. Kajti iz aktov, ki so skupni za Evropsko unijo, ki zavezujejo tudi Slovenijo oziroma ji dajejo ustrezna napotila, izhaja, da ni dovolj nek upravni postopek ali upravni spor, ampak mora biti zagotovljeno pravosodno varstvo v polni meri, in sicer za vsako stopnjo, tako za stopnje kandidature, za sam postopek glasovanja kot seveda tudi naknadno za primer, ko pride do volilnega spora po dnevu glasovanja. Prav tu je bilo v preteklosti kar nekaj zapletov, zaradi česar je odreagiralo tudi slovensko Ustavno sodišče in sprejelo posebno odločbo z dne 4. 6. 2020, ki zakonodajalcu nalaga, da ustrezno uredi volilni spor tudi po dnevu glasovanja. Zakon, ki vse to ureja, ureja pa še nekatere druge stvari, je danes pred nami. Zakon posega v tiste ključne dele, ki se tičejo zaščite

ne prihaja do nepotrebnih medsebojnih zadev. In daje tudi pravno podlago za urejanje evidenc. Zakon je bil v celoti usklajen z drugimi deležniki, ki se jih dotika, se pravi z reprezentativnimi združenji občin. Zato je tudi vlada v sedanji sestavi ocenila, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo in sprejetje. Zanimivo, da se edina pripomba, ki jo ima, dotika pa prav tistega, kar je temelj demokracije, to je to, da imajo državljanke in državljani volilno pravico, da sami odločajo o svoji usodi, in ko gre za državljane tretjih držav, ki imajo zgolj stalno prebivališče, da praviloma take pravice ni. V preteklosti je Slovenija to sicer imela, vendar je prihajalo do zelo velikega števila nepravilnosti, o čemer so bile obširne javne polemike. Lahko smo brali o tistem, čemur se reče preseljevanje narodov, ko so se iznenada stalna prebivališča prijavljala iz ene občine v drugo. drugo. Tukaj so imel posebno vlogo prav prebivalci iz tretjih držav. Komu je šlo to v korist in kako je to metalo senco na volitve, najbrž ni potrebno v tem trenutku razlagati. Dejstvo je, da je smiselno to odpraviti in da se prepusti volilna pravica in s tem volilno odločanje o tem, kdo je župan in kdo so člani občinskega sveta, tistim, kot to izhaja iz slovenske Ustave in seveda iz skupnih aktov Evropske unije. Ko gre za državljane Evropske unije, imajo nekatere posebne pravice, te stvari so skupno urejene za celotno Evropo in v ničemer to, kar je predlagano, v te pravice na posega. To posebej podčrtam, da ne bi bilo kakršnihkoli nesporazumov. Gre zgolj in izključno za državljane tretjih držav. Toliko z naše strani. Pričakujemo podporo, vsekakor pa bomo storil vse, da se stvari ustrezno uredi. Dejstvo je, da ustavna odločba zavezuje vse in da časovni roki tečejo. Hvala lepa. Za uvodno predstavitev mnenja dajem besedo predstavniku Vlade gospodu Juretu Trbiču, državnemu sekretarju na Ministrstvu za javno upravo. Izvolite. **JURE Hvala za besedo. Spoštovani poslanke, poslanci! Vlada Republike Slovenije je obravnavala predlog zakona, ki ga je 13. maja letos vložila skupina poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. Vlada predlog poslanskega zakona načeloma podpira, saj sledi odločbi Ustavnega sodišča Republike Slovenije z dne 4. 6. 2020, ki od zakonodajalca zahteva ureditev volilnega spora po dnevu glasovanja. Predlog zakona ureja še nekatera druga organizacijska vprašanja za učinkovitejšo izvedbo volilnega procesa, ne posega pa v sam volilni sistem. Vlada ocenjuje, da je predlog zakona glede na dejstvo, da je bilo skoraj identično besedilo v letu 2021 strokovno usklajeno med različnimi deležniki in reprezentativnimi združenji občin, primeren za nadaljnjo obravnavo in sprejetje, razen nekaterih posamičnih določb, h katerim Vlada predlaga amandmaje. Vladni predlog vsebuje amandma k 2. členu predlagane novele, s katerim želi predlagatelj odvzeti volilno pravico državljanom tretjih držav. Ker za odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah ni nobenega utemeljenega razloga, Vlada predlaga amandma, s katerim se črta del 2. člena. Spremeniti je potrebno tudi 23. člen, saj je predhodna določba vezana na uveljavitev 2. člena. Obenem predlagana novela ne vsebuje ustreznih prehodnih določb za uveljavitev predlaganih sprememb in dopolnitev Zakona o lokalnih volitvah. Zato Vlada predlaga nov, 22.a člen, s katerim se določi prehodno obdobje za elektronsko vlaganje tožb in drugih vlog ter elektronsko vročanje v postopku sodnega varstva, volilne pravice pred upravnim sodiščem do zagotovitve tehničnih pogojev za izvedbo takšnega načina poslovanja sodišča. Hvala. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Najprej ima besedo Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati. Izvolite, kolegica dr. Vida Čadonič Špelič. Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Predstavnik Vlade, kolegice in kolegi, poslanke in poslanci! V Novi Sloveniji seveda podpiramo lokalno samoupravo in zaradi tega tudi ta zakon. Kot je bilo že povedano tako s strani predlagatelja kot tudi s strani Vlade, gre pravzaprav za odpravo odpravo po odločbi Ustavnega sodišča. Se pravi, gre za vprašanje pravne države in določitev, kdo je odgovoren za volilni spor in kako se ga rešuje. Pri tem podpiramo tudi stališči dveh združenj, ki smo ju dobili, to sta Združenje mestnih občin in Združenje občin Slovenije, kjer tudi podpirajo ta zakon. Nekoliko se njihove podpore razlikujejo. Združenje občin se seveda sprašuje, ali je pravi čas, da gremo ravno v tako imenovanem super volilnem letu oziroma v letu, ko bodo lokalne volitve, v spremembo zakonodaje. Vendar mislimo, da je še dovolj časa, posebno zdaj ko vemo, da se je tudi Vlada odločila predlog zakona sprejeti, da to tudi naredimo. Dejansko se občinskim volilnim komisijam podeljuje več pristojnosti in s tem se pravzaprav tudi rešujejo težave tam, kjer so nastale. tem zakonu je namreč predvideno, da bi ugotovljene nepravilnosti odpravljala sama občinska volilna komisija, ki bi lahko tudi na voliščih, kjer bi ugotovila nepravilnosti, to se pravi na vseh voliščih v neki občini, razveljavila glasovanje in celo določila datum novega glasovanja. Vsekakor smo prepričani, tako kot tudi obe združenji, ki sem ju omenila, da je ta zakon doprinos k enostavnejšim postopkom na lokalni ravni. Vsekakor pa nas veseli to, kar tudi izpostavljata obe združenji – da se zdaj določi, kako se vrača denar lokalnim skupnostim, ki so ga porabile za lokalne volitve. To do sedaj ni bilo določeno in na to so posamezna združenja tudi opozarjala. opozarjala. Kot sem že rekla, ta zakon v Poslanski skupini Nova Slovenija podpiramo. Nekoliko smo zadržani do odvzema volilne pravice tujcem, saj na to tudi opozarjata obe združenji, Skupnost občin Slovenije, ki združuje veliko število občin, in Združenje mestnih občin, ki združuje po zadnji spremembi zakona 12 občin, kjer pa je največje število aktivnih volivcev in volivk. Vlada je že povedala, da bo ta del amandmirala, vsekakor pa nas veseli, da bo ta zakon, kot zdaj vidimo, zaradi podpore Vlade sprejet – tudi z glasovi Nove Slovenije. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov. Izvolite, kolegica mag. Bojana Muršič. hvala lepa, podpredsednica, za besedo. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Ena izmed rešitev predloga zakona o lokalnih volitvah je uresničitev odločbe Ustavnega sodišča, kar v Poslanski skupini Socialnih demokratov pozdravljamo. Ustavno sodišče je namreč razveljavilo določene člene Zakona o lokalnih volitvah, ki se nanašajo na pravico do pravnega sredstva po glasovanju na volitvah. Ugotovilo je, da tako pomanjkljiva ureditev postopka s pritožbo pred občinskim svetom bistveno otežuje oziroma celo onemogoča učinkovito uresničevanje pravice do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave. Zato ne gre le za uresničevanje te človekove pravice, temveč za poseg v to človekovo pravico in posledično tudi v pravico do sodnega varstva, ki je zagotovljena pred Upravnim sodiščem. Nadalje so v predlogu zakona tudi nekatere rešitve, ki bodo predvsem olajšale delo občinskih volilnih komisij v praksi. O ugovorih na delo volilnih organov in ugotovljeni izid volitev po dnevu volitev tako ne bo več odločal občinski svet, temveč občinska volilna komisija. Predsedniki in namestniki občinskih volilnih komisij bodo lahko po novem imenovani izmed oseb, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in ne več zgolj v občini. Podpiramo tudi vsakršne predloge, ki gredo v smeri finančne razbremenitve občin. Socialni demokrati pa nikakor ne podpiramo po našem prepričanju neustavne in v nasprotju s konvencijo Sveta Evrope o sodelovanju tujcev v javnem življenju določbe 2. člena Predloga, ki tujcem odvzema aktivno volilno pravico. Tujci torej izgubljajo pravico voliti tako župana kot člane občinskega sveta, pri čemer pa predlagatelji niti z enim stavkom, kaj šele z utemeljeno obrazložitvijo ne povedo, kakšni so razlogi za tako predlagano ureditev. Določbi nasprotujejo v Združenju občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in tudi Mestni občini Ljubljana. Socialni demokrati bomo sicer v prvi obravnavi podprli sklep, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, vendar bomo skupaj s koalicijo v nadaljevanju zakonodajnega postopka vložili amandmaje, s katerimi bomo črtali sporne člene predloga zakona. Hvala lepa.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah načeloma novelira tiste določbe, za katere je Ustavno sodišče ugotovilo, da niso skladne z Ustavo, in tiste, ki naj bi bile premalo natančne in učinkovite, pri čemer sledi predlogom Državne volilne komisije. Sprememba določb naj bi pomenila preglednejšo, bolj predvidljivo in učinkovitejšo izvedbo lokalnih volitev. Skratka, cilj naj bi bila optimizacija zdajšnjega, sicer dobro delujočega sistema. Predlagane spremembe naj bi tako pripomogle k varstvu javnega interesa oziroma k uresničitvi ustavnopravnih vrednot pri izvedbi lokalnih volitev, poštenemu volilnemu postopku, verodostojnosti izidov volitev in zaupanju državljanov v pošteno izvedbo volitev. Poleg celovite ureditve ustavnopravnega spora so se predlagatelji odločili predlagati še nekaj manjših sprememb, na primer določitev pogojev za imenovanje predsednikov in namestnikov občinskih volilnih komisij, omejitve zaračunavanja nekaterih stroškov državnih organov, nastalih po izvedbi lokalnih volitev, in tako naprej. A ravno tu se skrivajo tudi pasti. Spremembe, ki jih predlagajo, niso male, ampak radikalno napačne, saj skušajo uzakoniti diskriminacijo. Zaradi velikega števila občin in njihove raznovrstnosti glede na število prebivalcev je pri imenovanju predsednikov in njihovih namestnikov predlagana izjema od splošnega pravila, da v volilnih organih občine sodelujejo tudi prebivalci, ki imajo v občini volilno pravico. V Levici menimo, da je tako prav. Prav nasprotno očitno meni predlagatelj, zato predlaga, da so predsedniki in njihovi namestniki lahko imenovani izključno izmed oseb, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. S predlaganjem črtanja 5. člena ZLV je predlagano tudi, da državljani tretjih držav ne bi več imeli pravice voliti članov oziroma članic občinskega sveta, ob upoštevanju prvega odstavka 103. člena ZLV pa tudi ne župana oziroma županje. Skratka, predlagatelj želi državljankam, državljanom tretjih držav, ki živijo in delajo tukaj, odvzeti aktivno volilno pravico, na kar v stranki Levica absolutno ne pristajamo. Kot rečeno, prvi in poglavitni cilj spremembe Zakona o lokalnih volitvah je odprava volilnega spora in uskladitev zakona z odločbo Ustavnega sodišča, ki je odločilo, da so 100., 101. in 102. člen ZLV v neskladju z Ustavo Republike Slovenije. Pravno varstvo volilne pravice je vsekakor treba urediti, a ne na način, da v predlog zakona podtakneš ksenofobne in diskriminatorne rešitve s črtanjem 5. člena ZLV in vpeljavo prvega odstavka 103. člena ZLV. ZLV. Če te anomalije z amandmaji ne bodo odpravljene, predloga zakona v Levici v nadaljnjih branjih ne bomo podprli. Dokler pa so še možni popravki predloga tega zakona,

Spoštovana podpredsednica, spoštovani predstavnik Vlade, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Danes govorimo o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah, in sicer gre za predlog, identičen tistemu, ki so ga v času prejšnje vlade pripravili na pristojnem resornem ministrstvu, sedaj pa ga je, kot da gre za njihovo idejo, vložila Poslanska skupina SDS. Tudi Vlada oziroma Ministrstvo za javno upravo opozarjata, da gre za predlog zakona v skoraj identičnem besedilu, kot je bilo leta 2021 strokovno usklajeno med različnimi deležniki in reprezentativnimi združenji občin. Poudarek pri tem pa je na skoraj identičnem besedilu. V čem je torej razlika? V sporni določbi prvega in drugega odstavka 2. člena zakona o lokalnih volitvah, s katero se državljanom iz tretjih držav, ki imajo pri nas stalno prebivališče, odvzame možnost glasovanja na lokalnih volitvah, čemur v Poslanski skupini Svoboda ostro nasprotujemo. Slednjo določbo je SDS v predlog zakona vtaknil na predlog bivšega ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa, ki je s podobnim predlogom v prejšnjem mandatu poizkusil dvakrat, a mu ni uspelo. Prvič je bil zaradi vztrajanja, da bi lahko na lokalnih volitvah volili zgolj državljani Republike Slovenije, zaradi nepoznavanja prava Evropske unije oziroma direktiv, ki določajo, da imajo na lokalnih volitvah državljani Evropske unije prav tako volilno pravico tam, kjer imajo stalno prebivališče, celo tarča posmeha. Zadnja direktiva oziroma sprememba te direktive ste bili sprejeti na ravni Evropske unije in kasneje implementirani v naš pravni red v času prve in druge Janševe Vlade. Zadnje spremembe glede volilne pravice na lokalnih volitvah za državljane Evropske unije pa smo dobili v mandatu Cerarjeve vlade, in sicer smo izenačili pogoje za volitve v občinski svet in za volitve v svet ožjih delov občin, krajevne, vaške, četrtne skupnosti, saj ni bilo utemeljenega razloga za razlikovanje. Gre izključno za ideološki predlog, s katerim v SDS želijo onemogočiti dve desetletji staro pravico tistih, ki so postali integralni del lokalne skupnosti. Tak predlog seveda Tak predlog seveda ni v interesu lokalnih skupnosti, temveč izključno posameznih političnih strank, ki so si izračunale, da lahko z omejevanjem udeležb na volitvah za določene skupine ljudi dosežejo višji odstotek v volilnih rezultatih. Predlog je v nasprotju z osnovnimi demokratičnimi načeli in zgolj ilustrira politiko izključevanja, ki jo promovira največja opozicijska stranka. Slovenija je slednjo pravico državljanom Evropske unije dala že pred pristopom EU, in sicer leta 2002. Takrat smo volilno pravico za lokalne volitve podelili tako državljanom Evropske unije kot tudi tujcem iz tretjih držav ne glede na državo izvora. Leta 2002 smo v času Drnovškove vlade namreč sledili tudi priporočilom in konvencijam Sveta Evrope ter se zgledovali po nekaterih drugih državah članicah Evropske unije, kot so Švedska, Nizozemska, Portugalska, Nemčija, ki omogočajo udeležbo na lokalnih volitvah vsem tujcem, pri čemer imajo države diskrecijsko pravico, da predpisujejo pogoje za udeležbo na lokalnih volitvah. V Poslanski skupini Svoboda opozarjamo, da je naša ureditev v skladu s 43. členom Ustave Republike Slovenije, ki pravi, da zakon lahko določi, v katerih primerih in pod katerimi pogoji imajo volilno pravico tujci. Toda medtem ko nas k zagotovitvi volilne pravice državljanom EU zavezuje direktiva oziroma zakonodaja Evropske unije, je vprašanje dodelitve volilne pravice tudi drugim tujcem stvar civilizacijskih političnih standardov. Ne nazadnje gre za pravico naših soobčanov, soobčank, ki že dlje časa skupaj z nami prebivajo v lokalnem okolju, so del lokalne skupnosti in bi radi sodelovali pri samoupravljanju lokalnih zadev. Glede na to, da so se odločili, da bodo pri nas uresničevali svoje življenjske interese, in da so se integrirali v našo družbo in da zaradi tega želijo biti tudi aktivni občani, ne vidimo utemeljenih razlogov, da bi jim odrekali pravico do soodločanja o življenju v lokalni skupnosti. Predlog, da bi se jim po skoraj 20 letih odvzela možnost sodelovanja na lokalnih volitvah, je nesprejemljiv, civilizacijsko in politično zavržen in ustreza zgolj strankarskoideološkim interesom SDS, ne pa družbenemu sožitju in interesom lokalne skupnosti. Zato bomo podprli predlog Vlade, da se v nadaljevanju zakonodajnega postopka z amandmajem črtata sporni prvi in drugi odstavek 2. člena novele. Sicer pa je besedilo novele pripravljeno predvsem zaradi uskladitev zakona z odločbo Ustavnega sodišča številka U-I-7/20-7 z dne 4. junija 2020. Kot veste, smo v Gibanju Svoboda tako v svojem volilnem programu kot tudi v Programu za delo koalicije 2022–2026 izpostavili kot eno ključnih vrednot našega delovanja spoštovanje načela vladavine prava, ki zahteva spoštovanje odločb Ustavnega sodišča. Zato smo se zavezali k pospešeni odpravi protiustavnosti v zakonih, ki jih bomo obravnavali v Državnem zboru. Poleg tega Predlog zakona vsebuje še nekatere druge manjše spremembe, ki pripomorejo h kar najboljši izvedbi volilnih postopkov. Slednje spremembe glede na dejstvo, da so strokovne narave in usklajene med ključnimi deležniki, uživajo našo podporo. Seveda ob upoštevanju pripomb iz mnenja Vlade, ki smo jih pridobili, predvsem glede zamika uporabe nekaterih predlaganih rešitev. Zato bomo v Poslanski skupini Svoboda predlog zakona v tej prvi fazi postopka podprli, v nadaljevanju pa v sodelovanju z Vlado pripravili ustrezne amandmaje. Hvala lepa. Hvala lepa. Kot zadnja ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke. Izvolite, gospod kolega Anton Šturbej.

Pred vami je prva obravnava sprememb in dopolnitev Zakona o lokalnih volitvah. Gre za predlog, ki prinaša bistvene spremembe na področju lokalne samouprave in uresničevanje volilne pravice v občinah. Letos so pred nami tudi lokalne volitve, zato je po našem mnenju pomembno, da predlagane rešitve sprejmemo. S predlogom črtanja tretjega odstavka 5. člena Zakona o lokalnih volitvah predlagamo, da državljani tretjih držav ne bi imeli več volilne pravice oziroma ne bi volili članov občinskega sveta in ob upoštevanju prvega odstavka 103. člena Zakona o lokalnih volitvah ne bi imeli pravice voliti župana. Pri tem gre za vprašanje, ki je vezano na problematiko preprečevanja zlorab pravice do začasnega in stalnega prebivanja. Predlagane rešitve zakona prinašajo uskladitev z odločbo Ustavnega sodišča z dne 4. junija 2020, in sicer tako, da se določneje ureja postopek varstva volilne pravice po dnevu glasovanja. Volilna pravica ima po mnenju Ustavnega sodišča posebno naravo, saj se, čeprav je osebna pravica, lahko uresničuje le kolektivno, to je skupaj z drugimi volivci na vnaprej organiziran način in po vnaprej določenem postopku. Zato mora biti pravno varstvo te pravice prilagojeno njeni posebni naravi, saj prvenstveno ni namenjena varstvu subjektivnega pravnega položaja posameznega volivca ali kandidata, temveč varstvu javnega interesa oziroma ustavnopravnih vrednot. Predlagamo še nekatere manjše spremembe zakona, ki pripomorejo h kar najboljši izvedbi volilnih postopkov, določitve pogojev za imenovanje predsednikov in namestnikov občinskih volilnih komisij, omejitve zaračunavanja nekaterih stroškov državnih organov, nastalih pri izvedbi lokalnih volitev, določitve pristojnega državnega organa za enotno uporabo določb zakona in določitve pravne podlage za povezovanje evidenc in upravljanje osebnih podatkov kandidatov. Glede pogojev za imenovanje predsednikov in namestnikov občinskih volilnih komisij predlagamo rešitve, ki sledijo veljavni ureditvi. Določneje se opredeljuje izobrazba za predsednika in namestnika občinske volilne komisije ter postopek imenovanja ostalih članov. Občinska volilna komisija mora ravnati in odločati nepristransko. Sestavljena mora biti tako, da ne obstaja okoliščin, ki bi vzbujale dvom o njeni nepristranskosti. Obe lastnosti volilne komisije sta po eni strani pogoja, po drugi strani pa posledični izraz poštenega volilnega postopka. Glede na navedeno bomo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke predlog zakona v prvi obravnavi podprli. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na splošno razpravo poslank in poslancev, vendar ponovno ugotavljam, da ni prijavljenih k razpravi, zato prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade in predstavnik predlagatelja. Najprej dobi besedo predstavnik Vlade. Izvolite. Se odpoveduje. Potem ima besedo predstavnik predlagatelja mag. Branko Grims. Izvolite. Hvala še enkrat za besedo. Morda tistim, ki niso imeli te sreče, kot sem jo imel sam, da sem bil zraven v neki širši skupini, ko smo pisali slovensko ustavo, eno pojasnilo. V slovenski ustavi piše, da ima volilno pravico, se pravi aktivno in pasivno volilno pravico, vsak državljan, vsaka državljanka, ki dopolni 18 let in mu oziroma ji ni odvzeta volilna pravica. In potem nadaljuje, da se pod pogoji, ki jih lahko določi zakon, ne mora, lahko, dodeli volilna pravica izjemoma tudi tujcem. Takrat ko se je pisalo slovensko ustavo je bilo to mišljeno za Evropsko unijo, gospe in gospodje. In to je uresničeno v celoti, zdaj ko smo člani seveda tudi po načelu, da tako kot to velja pri nas, velja tudi za naše državljane v teh državah. Vse, kar je več od tega, pa je stvar, ki pušča zelo veliko manevrskega prostora za najrazličnejše interpretacije in tudi manipulacije. Eno od teh sem omenil. Velikokrat smo že slišali poročila o tem, kako se potem dogajajo neke čudne stvari s prijavljenim stalnim prebivališčem, kako se koncentrirajo v nekaterih občinah tik pred lokalnimi volitvami oziroma v obdobju pred lokalnimi volitvami, in to seveda vpliva na volilni izid. Temu se reče manipulacija, gospe in gospodje. Je sicer legalizirana s takim zakonom, ampak to zagotovo ne meče pozitivne luči in ne daje več zaupanja državljankam in državljanom. Ko gre za volitve pa je tu ključno ravno zaupanje. Kdor pozna teorijo volitev, ve, da vse, kar je v zvezi z volitvami, in če želite celoten sistem, deluje na načelu zaupanja. To, da bi se to sedaj črtalo, ni v ničemer diskriminatorno, kot nekateri pravite. Ravno nasprotno, za vse tiste, kjer je poskrbljeno za sorazmerje, za enak pristop tudi v preostalih državah, se pravi za območje Evropske unije, to ni problem. Še najmanj pa je seveda problem za slovenske državljanke in državljane. Volilna pravica pa je v teoriji, kdor jo pozna, izvorno seveda vedno vezana na državljanstvo. Gre samo za to, ali to spoštujemo. Glede na zgodbe, ki smo jih brali, pa je veliko vprašanje, ali je taka rešitev upravičila svoj

Ugotavljam, da ne, zato zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali v sredo, 29. junija, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja gospodu Antonu Šturbeju. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci! Občina Brežice je v skladu, ki ga določa sam Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, pravilno vložila svojo pobudo oziroma zahtevo za status mestne občine Brežice. Dejstvo je, da je Občina Brežice med slovenskimi občinami po velikosti na 14. mestu, s skoraj 25 tisoč prebivalci. Prav tako je po številu prebivalcev na 13. mestu v Sloveniji. Skratka, gre za veliko občino. Dejstvo je tudi, da imamo po sedanjem Zakonu o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij mestne občine, ki ne izpolnjujejo pogojev oziroma kriterijev za dodelitev statusa mestne občine, ne glede na to, ali govorim o številu prebivalcev ali o njihovi velikosti. Občina ima poseben geostrateški položaj, saj preko Občine Brežice potekajo glavne transportne poti. Dejstvo je, da gre za avtocesto, železniški promet in seveda še kar nekaj drugih mejnih prehodov preko občine. Preko občine gresta dva mednarodna prehoda, trije meddržavni, štirje maloobmejni prehodi. V Občini Brežice imajo tudi edino vojaško letališče,

veliko državnih, regijskih in lokalnih institucij. Občina Brežice ima v ima v tem trenutku okoli 300 nevladnih organizacij, ima eno najstarejših gimnazij, fakulteto za turizem in splošno bolnišnico, ki je regijskega pomena s 150-letno tradicijo In verjetno se prav v teh časih vidi, kako so pomembne te bolnišnice. Občina Brežice ima tudi kar precej močen razvojni potencial, verigo hidroelektrarn, potem gospodarsko središče Feniks, vojaško in civilno letališče, turizem, ima tudi upravno enoto, Posavski muzej, kot somestje imajo Brežice, Krško in Sevnica določene regijske institucije, s katerimi skupaj urejajo regijo Posavje. Pridobitev mestnega statusa je samo še ena dodatna krepitev močnih občin ob meji. Občina Brežice si prizadeva, da postane mestna občina, že od leta 2005. V občini je bil tudi sprejet konsenz vseh političnih strank, kar pomeni, da jih podpirajo vse stranke. Imajo dva sklepa občinskega sveta, eden je iz leta 2005, drugi pa je iz leta 2021, kjer je bilo soglasno potrjeno, da si Občina Brežice želi in zasluži status in da ga tudi pridobi. Tudi mnenje skupnosti občin podpira ustanovitev mestne občine Brežice tako, da postane 13. mestna občina. Posavje in velike občine ob meji so pomembni za razvoj Slovenije, zato predlagamo, da Brežice postanejo mestna občina. Kriteriji glede na zakon niso pomembni, ker teh kriterijev nekatere mestne občine v začetku niso izpolnjevale. Brežice so na dobri poti, da kmalu izpolnijo vse zakonske pogoje. Slovenija in Posavje si zaslužita močno regijo. Hvala. Hvala lepa. Za uvodno predstavitev mnenja dajem besedo predstavniku Vlade državnemu sekretarju gospodu Juretu Trbiču. Izvolite. **JURE Spoštovana podpredsednica Državnega zbora, spoštovane poslanke, poslanci! Skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem predlaga podelitev statusa mestne občine Občini Brežice. Vlada Republike Slovenije navedenemu predlogu nasprotuje, saj meni, da predlog ni skladen z ustavo niti Zakonom o lokalni samoupravi, kar v nadaljevanju utemeljujemo z naslednjim. Ustava določa, da mestna občina opravlja kot svoje tudi z zakonom določene naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest. Z Zakonom o lokalni samoupravi pa je določeno, katere pogoje mora izpolnjevati naselje za pridobitev statusa mesta ter kakšne pogoje mora izpolnjevati mesto, da se lahko občini podeli status mestne občine. Zakon o lokalni samoupravi namreč določa, da se lahko občini podeli status mestne občine, če je na njenem območju mesto, ki ima, prvič, najmanj 20 tisoč prebivalcev in 15 tisoč delovnih mest, ter drugič, je gospodarsko, kulturno in upravno središče širšega območja. Upoštevajoč navedene pravne podlage ni mogoče podpreti predloga za spremembo zakona, čeprav se predlagatelji sklicujejo na glasovanje državnega zbora, ko je ta na 86. izredni seji prejšnjega sklica novembra 2021 izglasoval podelitev statusa mestne občine Občini Krško, ki prav tako ne izpolnjuje zakonskih pogojev. Predlagatelji med drugim navajajo tudi, da so v preteklosti ne glede na kriterije, ki jih Zakon o lokalni samoupravi določa za pridobitev statusa mestne občine, ta status pridobile tudi občine, katerih osrednje naselje ima manjše število prebivalcev. Vlada meni, da je treba spoštovati načelo zakonitosti. Argument, da Državni zbor v preteklosti ni ravnal vedno premočrtno, ne more biti razlog za ponovne kršitve zakona. Po mnenju predlagateljev je mesto Brežice že danes močno upravno, izobraževalno in zdravstveno središče, saj ima tu svoj sedež skoraj 50 institucij, od teh tri petine državne uprave in dve petini občinskih. Iz podatkov Statističnega urada Republike Slovenije na dan 20. 6. 2022 izhaja, da ima Občina Brežice skupaj 24 tisoč 370 prebivalcev. Občina ima sicer 109 naselij, največje naselje mesto Brežice je imelo na datum 1. 1. letošnjega leta skupaj 6 tisoč 919 prebivalcev.

Na podlagi navedenega ugotavljamo, da mesto Brežice ne izpolnjuje pogojev, ki jih določa 16. člen Zakona o lokalni samoupravi, torej da ima mesto vsaj 20 tisoč prebivalcev in 15 tisoč delovnih mest, zato za podelitev statusa mestne občine Občini Brežice ni pravne podlage. Hvala.

Hvala za besedo, predsedujoča. Še enkrat lep pozdrav! Cilj zakona je ponovno – kolikič že? – podelitev statusa mestne občine Občini Brežice. Že ob prejšnjih podobnih predlogih novele Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, s katerim je bil denimo tik pred koncem prejšnjega mandata podeljen status mestne občine Občini Krško, smo opozorili, da bo sprejetje takšne novele sprožilo val novih predlogov za mestne občine. Z neupoštevanjem zakonskih pogojev je Državni zbor na ta način dal jasen signal, da je vsaka občina lahko mestna občina. Z vsemi temi predlogi se degradira status mestne občine. Najbolje, da kar vsem občinam podelimo status mestne občine, pa bo končno mir, ne pa da se vsakič, običajno ob zaključkih mandatov, ubadamo s tovrstnimi obvoznicami mimo veljavne zakonodaje. S predlogom sprememb zakona o ustanovitvi občin imamo v Levici težavo iz preprostega razloga – ker Občina Brežice ne izpolnjuje zakonsko določenih pogojev v 16. členu Zakona o lokalni samoupravi za dosego statusa mestnih občin. Ta občina ne dosega minimalnega števila prebivalcev, to je 20 tisoč, niti zakonsko predpisanih delovnih mest, torej 15 tisoč. Podobni predlogi so se v preteklosti že pojavljali in Državni zbor jih je dosledno zavračal, ker pač niso bili izpolnjeni zakonski pogoji. Prav pred nekaj meseci je Državni zbor že zavrnil amandma, da bi Brežice pridobile status mestne občine, no, zdaj imamo ta isti predlog ponovno na mizi. Sprenevedanju predlagatelja ni videti konca. Ali se je v teh treh mesecih morda kaj radikalnega zgodilo, spremenilo? Se je v Brežicah čez noč čudežno povečalo število prebivalcev? So se ekspresno odprla nova delovna mesta? Seveda ne. Spremenilo se je le to, da je treba takoj po volitvah predal napolniti s čim več zakonskega balasta, da se oteži delo novi vladi že v samem štartu. Na tej točki bi se morala vsaka debata o novih mestnih občinah, ki to niso, končati. Taki predlogi sploh ne bi smeli iti v proceduro. Je pa to vsaj priložnost za resno opozorilo o podnormiranosti ureditve mestnih občin. Vemo, status mestne občine ni podeljen zaradi regionalnega prestiža, temveč gre za mestna naselja, ki zaradi svojih urbanističnih značilnosti potrebujejo drugačno ureditev, drugačne pristojnosti kot druge občine. Zato bi bilo potrebno v zakonu natančneje določiti naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest. Mestne občine se zaradi večjih mestnih naselij soočajo s specifičnimi problemi, kot so javni promet, v mestih slabša kakovost zraka, velika poraba energije, povečano število posegov v prostor in tako naprej. Za reševanje teh problemov se povečuje administrativna, stroškovna, investicijska in razvojna obremenjenost mestnih občin. Vse skupaj torej resno kliče po spremembi zakonodaje v zvezi z nalogami in pristojnostmi mestnih občin. V kombinaciji s sprejetjem pokrajinske zakonodaje bi tako končno uredili lokalno samoupravo v Republiki Sloveniji, kar bi omogočilo tudi lažjo preverbo, ali kvantitativni pogoji za ustanovitev mestne občine še ustrezajo razvoju naselij in občin v Republiki Sloveniji. Ker zaenkrat tega nimamo, sama podelitev statusa novim mestnim občinam ne prinaša potrebnih kvalitativnih sprememb. Rokohitrske akcije tega problema ne rešujejo. Zato v Levici tovrstnim predlogom dosledno nasprotujemo. Hvala lepa.